Sledi predstavitev stališče poslanskih skupin. Besedo ima Blaž Pavlin, ki nam bo predstavil stališče Nove Slovenije – krščanskih demokratov. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovana gospa državna sekretarka, vodja strateškega sveta za debirokratizacijo, drage kolegice in kolegi. Novi Sloveniji smo se in si bomo tudi v prihodnje zavzemali za uspešno Slovenijo tako v Evropi kot tudi v svetu. Stremimo h konkurenčni Sloveniji, za katero pa potrebujemo nizke davke, enostavne postopke ter odprto gospodarstvo. Zavzemamo se za to, da bi čim več ljudi plačevalo čim nižje davke. Če bi poenostavili birokratske postopke, bi dobili bolj učinkovito javno upravo, za katero bi potrebovali manj uradnikov. Dobro poslovno okolje pa je okolje, v katerem se podjetniki in delavci dobro počutijo. Naloga države je, da ustvarja pogoje, kjer bodo državljani lahko ustvarjali dobro delujoča podjetja. Danes imamo v tretji obravnavi prvič v zgodovini samostojne Slovenije na mizi Zakona o debirokratizaciji. Najbrž se vsi strinjamo, da v Sloveniji zmanjševanje regulatornih bremen in nadaljnje izboljševanje upravljanja javnih institucij še vedno ostaja velik izziv. Gospodarstveniki so zadnja leta kot eno največjih ovir pri poslovanju poudarili prav pretirano birokratizacijo in premalo spodbudno poslovno okolje, zlasti dolgotrajnost nekaterih postopkov in visoko davčno obremenjenost dela. V Novi Sloveniji obžalujemo, da v tem besedilu Zakona o debirokratizaciji ni več uvedbe tako imenovane razvojne kapice. Imajo že, če se ne motim, 17 držav članic Evropske unije, a če njen umik pomeni, da bo zakon danes sprejet, to sprejemamo. Že sedaj pa napovedujemo, da si bomo v Novi Sloveniji tudi v prihodnje prizadevali, da se jo uzakoni tudi v Sloveniji. Zaradi okorne javne uprave in nesmiselnih zakonov in podzakonskih aktov trpi slovensko gospodarstvo ter državljanke in državljani. Čeprav se je poslovno okolje izboljšalo, so še vedno prisotne težave glede upravnega in regulatornega bremena, ki še vedno ovirajo poslovanje.

leta 2018 na 233 ur v letu 2019. Vendar je še vedno visok v primerjavi s povprečjem Evropske unije, kjer ta znaša 172 ur. S sprejemom tega zakona bomo državljankam in državljanom poenostavili postopke ter jim s tem poenostavili tudi življenje. Zakon tako prinaša zelo raznovrstne spremembe na različnih področjih kot so na primer olajšanje elektronske komunikacije uradnih oseb s posamezniki, ukinitev obveznega izdajanja računov pri plačilu s kartico ter povezovanje evidenc na področju visokega šolstva. Zakon, ki ga danes obravnavamo tudi razveljavlja več kot 200 zakonov, ki se ne uporabljajo več. Razveljavlja se seveda tudi vse podzakonske predpise izdane na njihovi podlagi, prav tako pa zakon določa tudi prenehanje uporabe 18 zveznih jugoslovanskih zakonov. Prepričan sem, da je današnji predlog zakona o debirokratizaciji, ki ga bomo poslanci Nove Slovenije seveda podprli, le prvi sklop ukrepov, ki bo pomagal k odpravi birokratskih ovir in da mu bodov prihodnje sledili še drugi svežnji ukrepov, ki bodo pripomogli k debirokratizaciji Slovenije ter s tem za ljudi bolj prijazni državi. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek bo predstavil mag. Andrej Rajh. Izvolite.

Naša družba se proti volji mnogih spreminja na dnevni ravni. To se potrjuje tudi tukaj v Državnem zboru in današnja točka dnevnega reda pri tem ni nobena izjema. Teptanje demokratičnih standardov in ustavnih načel je na žalost postalo del vsakdana. Koaliciji ni mar za argumente, ne zmenijo se za pripombe strokovne in zainteresirane javnosti. Niti za mnenje lastne službe za zakonodajo, kaj šele mnenje Zakonodajno-pravne službe. Slednja nam je ob obravnavi zakona predložila kar 32 strani razlogov zakaj zakon ni primeren in je dejansko v nasprotju s slovenskim pravnim redom. Kot prvo je Zakonodajno-pravna služba problematizirala zakonodajni pristop. Zakon namreč trajno posega ne več področnih zakonov, v drugem delu pa določa prenehanje več kot 200 zakonov. Gre za tako imenovan omnibus način noveliranja, ki je izjemoma le dopusten, če so za to izpolnjeni pogoji. Zakon o debirokratizaciji takšnih pogojev ne izkazuje. Posledično je tudi omejen način zakonodajnega urejanja neprimeren, saj večina zakona preveč nedovršena in nejasna. Takšen način spreminjanja zakonodaje bo povzročil zgolj še večjo nepreglednost pravnega reda, nikakor pa v SAB v tem ne vidimo debirokratizacije. Po mnenju Zakonodajno-pravne službe predlog zakona pomeni poseg v zakonodajno, izvršilno in sodno vejo oblasti in s tem kršitev ustavnega načela delitve oblasti. V stranki SAB se tako kot večina strinjamo, da imamo preveč regulative in predpisov. Zakoni so prevečkrat pretirano togi in neživljenjski, marsikdaj so premalo jasni in nepregledni. In stvari pogosto zapletajo tam, kjer jih resnično ne bi bilo treba zapletati. Vse to je mogoče izboljšati z debirokratizacijo ali z drugimi besedami odpravljanjem birokratizma. A ko smo roke dobili predlog zakona o debirokratizaciji nam je bilo hitro jasno, da si vlada definicijo besede debirokratizacija razlaga popolnoma po svoje. Kot smo že vajeni je tudi pri obravnavi predmetnega predloga izostal socialni dialog. Izključevanje deležnikov je nedopustno, še posebej pri tako pomembnih zakonih s katerimi se posega na več področij. (nadaljevanje) kvalitetno voden zakonodajni postopek, v katerega so pravočasno vključeni vsi deležniki bistvenega pomena, saj lahko le na tak način sprejemamo kvalitetne zakone, ki bodo dejansko prispevali k boljšemu delovanju naše države. Debata se je precej vrtela okoli sporne uvedbe urada uradnega registra. Nedvoumno gre za poseg v ustavno materijo. 154. člen Ustave namreč določa, da predpis začne veljati 15 dan po objavi v državnem Uradnem listu. Obvezen pravni vir v Republiki Sloveniji so torej predpisi, ki so objavljeni v Uradnem listu. V SAB ne vidimo nobene potrebe po vzpostavljanju dodatnega registra. Prvič zato, ker je ustavno sporno, drugič pa zato, ker bo vzpostavitev dodatnega registra našo državo stala skoraj 800 tisoč evrov. Poenostavitev upravnih postopkov je za državo izjemno pomembno predvsem, zaradi posledic, ki jih ima na njeno delovanje predvsem na delovanje gospodarstva in javnega sektorja. Tega se zavedamo tudi v Poslanski skupini SAB in zato so bila naša pričakovanja ob napovedih, da bo debirokratizacija ena ključnih točk v tretji Janševi vladi visoka. A smo kot po navadi ponovno razočarani. Vsebina zakona ne bo imelo učinka na odpravo regulatornih bremen in zato nima nič skupnega z naslovom. V Poslanski skupini SAB namesto debirokratiziranja zakonov vidimo preveč deregulacije in demoliranja namesto debirokratizacije pa preveč destrukcije, zato predloga ne bomo podprli. lepa. Stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra bo predstavil mag. Dušan Verbič. Izvolite. Še enkrat, hvala za besedo, podpredsednik. Spoštovani predsednik Sveta za debirokratizacijo, državna sekretarka, kolegice in kolegi! Danes odločamo o Predlogu Zakona o debirokratizaciji katerega cilj je izboljšati stanje v Sloveniji glede administrativnih ovir in konkurenčnega poslovnega okolja. Neizpodbitno dejstvo je, da administrativne ovire upočasnjujejo razvoj Slovenija na vseh ravneh. Z zapleteni dolgotrajni postopki hromijo boljši izkoristek vseh naših potencialov ter hkrati po nepotreben obremenjujejo javne uslužbence, ki te postopke tudi vodijo. Čeprav nekateri vidijo težavo v visokem številu ali velikem številu javnih uslužbencev so dejanski problem neučinkoviti postopki, ki z številnimi koraki daljšajo delovne procese zaposlenim v javnem sektorju še posebno v gospodarstvu, zato bomo vitkejšo državo dosegli le tako, da bomo zaokrožili digitalizacijo države, ki bo pospešila postopke, odpravljala podvajanje procesov ter omogočila javnim uslužbencem, da bodo svoj čas posvečali izključno reševanju dejanskih zadev ne pa dodatnim birokratskim proceduram. Zakona, ki je danes pred nami tako z namenom olajšanja dostopa do javnih storitev in ukinitev nekaterih administrativnih bremen posega v številne zakone poleg tega pa bo razveljavil zakone in podzakonske predpise izdane na njihovi podlagi, ki se preprosto ne uporabljajo več. Do današnje tretje obravnave smo Predlog Zakona o debirokratizaciji preko številnih kompromisov sprememb ter dopolnitev pripeljali do točke, za katere menimo, da bi lahko bil deležen širšega politične konsenza. Gre vendarle za zmanjšanje administrativnega in regulatornega bremena v javni upravi in za izboljšanje učinkovitosti njenega poslovanja, kar bo številnim državljanom in državljankam ter gospodarskim subjektom olajšalo dostopnost do javnih storitev. Med drugim gre tudi za poenostavitve glede prijave prebivališča, vročanja pošiljk v upravnih postopkih, overjanje natisnjenih izvodov odločb ter za številne druge spremembe.

Tudi v prihodnosti si prizadevamo za digitalno povezanost vseh državnih organov in racionalizacijo vseh predpisov. Prepričani smo, da je osnovna težava podvajanje korakov in da je potrebno zagotoviti večjo preglednost delovanja državnih organov. Na prvo mesto postavljamo ukrepe in projekte, ki bodo državljanom olajšali pridobivanje dokumentov, soglasij in dovoljenj v vseh postopkih v katerih imajo opravka z državo. V teku so projekti o vzpostavitvi sodobne e-identitete, ki bo državljanom omogočile enostaven digitalni odnos z državnimi organi. Tudi za podjetja bo pomemben korak izvedbe projekta e-identitet z vsemi podatki na enem mestu, kar bo podjetjem omogočilo enostavnejše oddajanje poročil ter kandidiranje za razvojna sredstva. Ti projekti bodo omogočili, da se bodo državljani, podjetja in javni uslužbenci ukvarjali zgolj z vsebino in razvojem, ne pa tudi z zamudnim administriranjem. Posebno pozornost bomo namenili področju umeščanja v prostor in graditve objektov kjer je bilo veliko narejenega s projektom e-prostor. Nadaljevanje digitalizacije s projektom e-mop bo še naprej omogočila popolno zaščito naravnega okolja saj bodo avtomatično onemogočeni posegi, ki bi lahko to ogrozili. Poleg tega pa bo digitalizacija področje upravljanja s prostorom dosegla polno tansparentnost in velik pospešek vseh postopkov ker bo odpravljeno zamudno opravljanje enih in istih korakov pri pridobivanju pogojev, soglasij in dovoljenj. V Poslanski skupini SMC zato podpiramo današnji Predlog Zakona o debirokratizaciji in si bomo tudi v prihodnje prizadevali za iskanje rešitev, ki bodo poenostavila življenje državljanov in poslovanja vseh podjetij. Hvala za vašo pozornost. Hvala tudi vam. Stališča Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije bo predstavil Robert Polnar. Izvolite. Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Strateški svet za debirokratizacijo je bil ustanovljen lani, 19. maja. Glavna naloga tega z velikimi pričakovanji pospremljanega organa je bil pregled zakonodaje s podajo predlogo za razrahljanje birokratskih okovov. Znalo bo torej poenostaviti življenja državljanom in poenostaviti poslovanje podjetjem ter s tem prispevati k znižanju stroškov in odpravljanju administrativnih ovir. Debirokratizacija je zastavljena kot ena izmed prednostnih nalog izvršne veje oblasti s poudarkom na elektronskem poslovanju in poenostavitvi postopkov pri gradbeni in prostorski zakonodaji ter na področju javnega naročanja. Posebej so izpostavljeni učinki in prednosti uvajanja postopkov digitalizacije. Birokracija duši individualnost, invencijo in fleksibilnost, zadostuje sama sebi, svoj posebni interes izkazuje kot skupni in splošni. Debirokratizacija bi potemtakem morala predstavljati odpravljanje takšnega sistema, takšnega načina uradovanja in predlog zakona bi moral zato vključevati le suhoparne predloge za odpravo birokratizma brez kakršnihkoli posebnih dodatkov. V prvotnem besedilu zakona predlagatelj ni zasledoval tega cilja, marveč je poskušal vnesti tudi zadeve, ki z debirokratiziranjem nimajo nobene zveze. Poslanci Poslanske skupine Desus smo najbolj očitno nasprotovali uvedbi socialne kapice in uspeli doseči, da je Vlada v zakonodajno proceduro vložila zakonsko besedilo, ki ni vključevalo tega za višino prihodkov državnega proračuna neprimernega predloga. V splošni razpravi o predlogu zakona pa smo izrazili nekatere pomisleke, zadržani smo bili do predloga izdajanja odločb s strani državnih sekretarjev namesto sedaj določenega izdajanja s strani ministrov. Ta predlog je črtan. V povezavi z uvajanjem načinov elektronskega vročanja in vzpostavljanjem oblik elektronskega poslovanja smo opozorili na potrebo po digitalizacijskem usposabljanju starejše populacije. **86. TRAK: (NM) – 17.05** (nadaljevanje) Danes je besedilo zakona v tem delu toliko dopolnjeno, da se ta ukrep uvaja. Upoštevano pa je tudi dejstvo, da mnogi ljudje še ne obvladajo digitalne pismenosti, zato metoda elektronskega poslovanja ni določena kot edina in obvezna, marveč kot možnost, možnost, ki bo v prihodnjih letih postajala vedno bolj otipljiva stvarnost. Argumentacija predlagatelja v prid uvedbi novega uradnega registra Republike Slovenije nas ni prepričala niti po dodatnih razlagah. Dejstvo je, da se v naši državi vsi predpisi objavljajo v Uradnem listu. Dodatno zbirko pravnih predpisov, vključno s sodno prakso in mednarodnimi akti, imamo že več let vzpostavljeno. Gre za Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije, ki je javno dostopen in brezplačen državni portal. Poslanci Poslanske skupine Desus smo podprli amandma, ki je predvidel črtanje uradnega registra na državni ravni, hkrati pa predvidel vzpostavitev registra pravnih aktov lokalnih skupnosti. V perspektivi bo tako uresničen smoter enotnega in koordiniranega objavljanja vseh aktov, ki jih izdajajo institucije lokalne samouprave. Zavedamo se, da to delo ne bo lahko, da bo potrebno spremeniti nekatere ustaljene navade. Najbolj pomembno pa je, da bo s sprejetjem zakona zagotovljena osnova, da se tako delo sploh lahko začne opravljati. Iz prvotnega Predloga zakona o debirokratizaciji je bilo torej izločeno določilo o socialni kapici. V predlogu za današnjo tretjo obravnavo pa so temeljito modificirane določbe v zvezi z uradnim registrom Republike Slovenije, s katerimi se strinjamo. Poslanci Poslanske skupine Desus bomo zatorej predlog zakona soglasno podprli. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke bo predstavil Jani Ivanuša. Izvolite. **JANI Na mizi imamo Predlog zakona o debirokratizaciji v končni tretji obravnavi. V slovarju slovenskega knjižnega jezika pojem debirokratizacija pomeni odpravljanje birokratizma. Z zakonom bo končno narejen prvi bistveni korak k lažjemu življenju naših državljank in državljanov, hkrati s tem tudi k prijaznejšemu gospodarskemu okolju. Dejstvo, mimo katerega ne moremo iti, je, da imamo v Sloveniji glede na majhnost veliko preveč zakonov, kjer je vsekakor nepotreben balast, saj marsikateremu Slovencu povzroča samo zmedo, kaos in razočaranje. Po dolgih letih je sedaj ravno pravi čas, da se tisto, kar je neuporabno in ne velja več, kratkomalo razveljavi. Namreč naši zakoni, predpisi, akti morajo biti slehernemu našemu državljanu pregledni, jasni in predvsem razumljivi. To je bistvo vsega skupaj. V naši državi nujno rabimo tovrstni Zakon o debirokratizaciji kljub temu, da določenim deležnikom ni ravno pisan na kožo, ampak nič zato. Ljudje imajo dovolj dušenja, zato si želijo čim manj administracije, papirologije, saj živijo namreč v dobi digitalizacije, kjer je vse že več ali manj dosegljivo na spletu. Ne sme se več dogajati, da se zdravnik ukvarja s pisanjem v računalnik, namesto da bi poslušal pacienta in njegove zdravstvene težave, saj smo vendar živi ljudje, ne pa roboti. Trenutno stanje v Sloveniji se mora nujno izboljšati s poenostavitvijo življenja naših državljanov, kmetov, uradnikov, strokovnjakom, športnim trenerjem, kulturnim delavcem in občinam pri poslovanju z državo. Skratka, ljudem moramo olajšati dostopnost do javnih storitev, ko bodo recimo odšli na občino ali upravno enoto ali kamorkoli drugje. Ukiniti moramo tudi nepotrebne administracije pri poslovanju z državo, da bomo povečali konkurenčnost našega gospodarstva, kar bo številnim Slovencem izboljšalo življenjski standard. Če pogledamo malce nazaj, je bil zakon v preteklosti deležen številnih pripomb, kritik, zato je bil, je bila prvotna spomladanska verzija tudi umaknjena. Sedaj smo prišli do zadnjega tretjega branja in v Slovenski nacionalni stranki upamo, da bodo zadeve čim prej zaživele v praksi. Deležni smo bili kar nekaj burnih razprav, debat tekom obravnav, saj so se določene poslanske skupine iz leve strani hrama demokracije obregnile ob elektronskem vročanju. Spraševali so se o varnosti, možnosti vdora, kot da ne vedo, da ti nekdo lahko vdre tudi v fizični poštni nabiralnik in ti dvigne pošto. Marsikateri Slovenec bo tudi vesel dejstva, da se bo register prebivalstva dopolnil z **87. TRAK: (VP) 17.10** (nadaljevanje) elektronskim naslovom in mobilno številko, kljub temu da kar nekaj vaških kmečkih ljudi nima svojega mobitela, ker ga pač ne potrebujejo. Stara šola pač. V Slovenski nacionalni stranki menimo, da to ni slaba rešitev, saj bo omogočen hitrejši, učinkovitejši stik uradnikov s posameznimi državljani. V praksi opažamo, da je na žalost velikokrat tako, da se, predvsem v zdravstvu, ne oglašajo na stacionarne telefone, na elektronske maile pa so vseeno bolj dosegljivi. Žal živimo v času epidemije, ko so osebni stiki, pogovori postavi prej izjema kot pravilo, kar nas žalosti. Slovenci moramo iti v korak s časom, druge nimamo. Bistveno je, da so ljudje seznanjeni in obveščeni o zakonih, ki se jih tičejo, na preprost, laičen način, za kar pa v dobri luči znajo poskrbi naši mediji. Hvala lepa za pozornost. Hvala tudi vam. Stališča Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavila Suzana Lep Šimenko. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. V Sloveniji smo znani po številnih administrativnih ovira, in to kljub dejstvu, da se od leta 2004 preko službe za odpravo administrativnih ovir Ministrstva za javno upravo s tem bolj ali manj uspešno ukvarjamo. Državljani, podjetniki, kmetovalci, vsi so na področju administrativnih bremen enotni – administrativnih ovir je preveč, postopki za pridobivanje dovoljenj pa potekajo predolgo. Tudi na številnih lestvicah konkurenčnosti, lestvicah ekonomske svobode dosega Slovenija slabša mesta predvsem zaradi prevelike regulative, prevelikega števila predpisov in predolgih postopkov. Zakon, ki je pred nami, seveda vsega ne rešuje. Je pa korak v smeri, ki jo moramo nadaljevati. Le manj obremenjujoča zakonodaja lahko izboljša konkurenčnost gospodarstva ter izboljša standard državljanov. Zakon je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu so vsebinske poenostavitve, v drugem delu pa so prenehanja veljavnosti zakonov in njihovih podzakonskih aktov, ki se več ne uporabljajo. Vsebinske poenostavitve se nanašajo na številne zakone. Naj izpostavim le nekatere. Da bi omogočili hitrejše in učinkovitejše poslovanje uradnih oseb s posamezniki se v Zakon o prijavi prebivališča in Zakon o centralnem registru prebivalstva dodajo podatki o mobilni številki in elektronskem naslovu. Oba podatka bo državljan posredoval prostovoljno. Poenostavitve vročanja dokumentov ali aktov, ki jih izdaja državna uprava, ki bo namesto po redni pošti potekal na elektronski naslov, ki bo povezan s telefonsko številko, seveda v kolikor se bo posameznik za takšen način vročanja tudi odločil. Šlo bo seveda za prostovoljno izbiro. Ukinja se žig in pisanje datuma z besedo na vročilnicah, obvestilo o poslani pošiljki pa bo mogoče tudi preko SMS sporočila. Omogoča se, da se v davčnih postopkih davčnih zavezanec sama agrarna skupnost ne pa vsi njeni člani. Skrajšuje se rok za sprejem ponudbe pri prodaji kmetijskega zemljišča. In še bi lahko naštevala. Številni dobri predlogi so se sicer ustavili med usklajevanji v času priprave, nekaj dobrih predlogov pa je bilo izvzetih tudi tekom procedure v Državnem zboru, kar seveda obžalujemo. Veliko je bilo kritike in dvignjenega prahu zlasti zaradi t.i. socialne kapice, kar bi pomenilo, da bi bile plače nad 6 tisoče evrov bruto oproščene višjega plačila prispevkov za socialno varnost. Govorili smo zgolj o prispevkih. Dohodnino nad tem zneskom bi posameznik še vedno plačeval. Takšno ureditev ima 17 držav Evropske unije in sprememba bi omogočila, da bi vrhunski strokovnjaki raje ostajali v Sloveniji ali bi lahko s tem spet koga pritegnili, da bi se vrnil domov na delo. A več kot očitno v tem trenutku v Sloveniji ni posluha za te posameznike in, tako kot pri ostalih vsebinah, je bilo tudi tukaj veliko zavajanj. V drugem delu zakona se razveljavljajo številni zakoni in z njimi povezani podzakonski akti, ki jih več ne uporabljamo. V Sloveniji imamo namreč kar 6 tisoč 700 zakonov, od katerih je več kot 40 % neveljavnih. Imamo okoli 45 tisoč podzakonskih aktov, od katerih jih je skoraj 38 % neveljavnih. Vse skupaj je za državljane izjemno nepregledno.

Hvala tudi vam. Stališče Poslanske skupine Liste Marjana Šarca bo predstavil Rudi Medved. Izvolite. **RUDI Hala za besedo, podpredsednik. Spoštovane in spoštovani, v LMŠ smo ves čas zakonodajnega postopka ocenjevali, da je Zakon o debirokratizaciji slab tako slab, da bi ga bilo zelo težko s čimerkoli izboljšati. To je vedel tudi predlagatelj sam, saj ga je domače rečeno mrcvaril z umikanjem določb pa z umikanjem celega zakona iz procedure pa s skrivanjem pred stroko, zainteresirano javnostjo še celo pred lastno vladno službo za zakonodajo. Ministrstva celo tukaj v Državnem zboru nista našla besede podpore zanj, kar sicer ni presenetljivo, saj pri nastajanju skoraj, da nisva sodelovala. Edina predstavitev je tekla znotraj Strateškega sveta za debirokratizacijo, kar drugače povedano pomeni, da so tisti, ki so zakon pisali to predstavili praktično samim sebi. Debirokratizacija se zakon dotika bolj ali manj le v naslovu, vse ostalo je bolj skupek nekih opomnikov, ki so si jih snovalci trudili pretočiti v zakon. Sprašujemo kje bo olajšano življenje državljanov, kako boste izboljšanja poslovno okolje in konkurenčnost gospodarstva, kako bo država prijazneje nastopala s svojimi storitvami za državljane. V LMŠ smo prepričani, da bi v tem trenutku ta Vlada storila največ za debirokratizacijo, ko bi šla za seboj pogledati ves pravni balast, ki ga je navlekla v 10 protikoronskih zakonov in ko bi dovolila svojim lastnim pravnikom, da prečešejo ta pravni nered vključno s kopico odlokov med katerimi najdemo vrsto protiustavnih in to bi bil korak k resnični debirokratizaciji družbe. če je zakon tako slab, da se ga ne da izboljšati smo želeli narediti vsaj manj škodljivega, zato smo v LMŠ pripravili amandma s podporo partnerji v opoziciji za odpravo ničemur služečega uradnega registra predpisov kot nekakšnega vzporednega Uradnega lista. Da nam ne bi očitali, da znamo zgolj črtati smo pripravili rešitev, ki pa za razliko od mnogih v tem zakonu gre naproti ljudem in jim tudi lajša življenje. Občine so nas namreč opozorile kako nujen in za vse državljane dobrodošel bi bil celovit in pregleden register prepisov lokalnih skupnosti in v LMŠ smo občinam prisluhnili. Vanj bi poleg vseh drugih predpisov vnesli tudi občinske prostorske akte vključno z grafičnimi prikazi, saj je dostopnost do tega gradiva, zaradi razpršenosti različnih načinov objave za ljudi mnogokrat otežena, da ne rečem skoraj nemogoča. S sistemsko ureditvijo registra predpisov lokalnih skupnosti bomo tako državljanom bistveno olajšali dostop do vsebin, ki dobesedno krojijo naš vsakdan in ta predlog LMŠ je dobil parlamentarno večino torej namesto nekega uradnega registra državnih predpisov do katerih je dostop že tako ali tako urejen in bi pomenil ne samo podvajanje, ampak tudi več birokracije namesto tega register predpisov lokalnih skupnosti, ki pomeni debirokratizacijo in gre naproti ljudem. Zakon je, zaradi umestitve tega registra nekoliko manj slab, nekoliko manj škodljiv

(nadaljevanje): spoštovani predsedujoči, hvala za besedo. Vlada pravi, da s Predlogom Zakona o debirokatizaciji sledi cilju krepitve spoštovanja načel pravne varnosti, varstva zaupanje v pravo, javnosti in določnosti predpisov ter okrepi tudi vladavino prava. Pa je temu res tako? V devetih PKP-jih, pravkar smo končali tudi razpravo o desetem in z rokohitrskimi po našem mnenju nedopustnimi posegi v desetine zakonov po vseh peripetijah v zvezi z imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev, napadih na sodstvo, degradacije javnih inštitucij, itn., se opravičeno sprašujemo o resnosti in sledenju omenjenih ciljev. Socialni demokrati smo nasprotovali sklepu, da je zakon primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo, z amandmaji na matičnem delovnem telesu smo skupaj s poslanskimi skupinami opozicije skušali kakšno zadevo popraviti in izboljšati. Naš izplen je bil žal minimalne, zato smo zakonu tudi nasprotovali. Predlaganemu Zakonu o debirokratizaciji bomo nasprotovali tudi v tretji obravnavi. Vlada namreč med drugim želi, da se v centralni register prebivalstva vpiše tudi elektronski naslov in telefonska številka. Seveda bomo slišali, da prebivalci lahko oziroma, če le želijo, posredujejo centralnemu registru tudi naslov in telefonsko številko, vendar glede na trend in izkušnje, ki jih ljudje doživljamo v zadnjem času, tisto kar je danes prostovoljno, lahko jutri postane obvezno, seveda so telefonski imeniki čedalje tanjši. Verjetno zato, ker vse več ljudi ne želi imeti javno objavljenih telefonskih številk, ker ne zaupajo več vladajočim in ne zaupajo več državi. Pred dnevi smo iz kavinega predsednika Vlade na osebne naslove prejeli pismo, pismo ki je razburilo veliko ljudi, ki se opravičeno sprašuje ali je morebiti šlo za zlorabo osebnih podatkov iz centralnega registrska prebivalcev, morda za zlorabo iz kakšne druge evidence. Vse to seveda meče dodatno senco dvoma tudi na Predlog Zakona o debirokratizaciji. Socialni demokrati bomo glasovali proti. Proti, ker zakona, ker predlog zakona ni naravnan debirokratsko in odpira možnosti za zlorabe.

Najlepša hvala za besedo. Lep pozdrav! Eden glavnih argumentov za pripravo tega zakona, reklamnega spota koalicije, ki se prikazuje kot borka proti zbirokratiziranosti države je, da veliko število predpisov predstavlja ključno birokratsko oviro, ki komplicira življenje podjetij in državljanov. To je argument Vlade, ki je od prevzema oblasti sprejelo že več kot 80 zakonov in 750 podzakonskih predpisov v katerih mrgolijo raznorazne administrativne ovire in celo kršitve Ustave in človekovih pravic zaradi katerih številni pristanejo na Ustavnem sodišču. Kaos je red, ki ga je treba razvozlati, je nekoč zapisal Nobelovec Saramago. Tej premisi več kot očitno sledi Vlada Janeza Janše. Kaos je način vladanja te koalicije. V tem trenutku praktično ni človeka, ki bi točno vedel kateri ukrepi veljajo kateri ne, katero so podaljšani in tako dalje. Vključno s premierjem ne in vsak naslednji protikoronski zakon ali pa Predlog Zakona o debirokratizaciji situacijo samo še poslabšuje. Skratka, predlog ki je pred nami in ki ga je Vlada pripravljala v tišini mimo ustaljenih procedur, mimo Poslovnika Vlade kot to postaja že utečena praksa te avtokratko navdahnjene oblasti je čista pretveza za upravičevanje obstoja Simičevega strateškega sveta. S tem zakonom Vlada Janeza Janše državljanov prodaja izmišljeno podobo protibirokratske na učinkovitosti utemeljene Vlade, imidž pač, fikcija, piarovska božičnica. V resnici je cilj tega meta zakona slovenski pravni red obrniti na glavo. Takšni omni bus zakoni so naravnost idealni za vpeljavo nepreglednosti in zmede. Točno to ves čas epidemije počne Janševa Vlada s protikoronskimi paketi s katerimi mirne duše posega v serijo drugih predpisov in na ta način načrtno ustvarja kaos kot sem pojasnila že v uvodu. Zakon o debirokratizaciji naj bi tako v enem zamahu prečistil pravne nejasnosti in določil prenehanje veljavnosti pravnih predpisov, **90. TRAK (VI) 17.25** (nadaljevanje) ki se ne uporabljajo več. Naj bi, a dejstvo je, da je ta zakon poln nesmislov, mestoma je celo ustavno sporen, predvsem pa je slab. 22. člen na primer vzpostavlja fikcijo vročanja dokumentov na način zniževanja varstva procesnih pravic stranke. Težje bo ugotavljati kdaj je bil dokument vročen, kar seveda vpliva na tek rokov. V času ko je kibernetska varnost alfa in omega poslovanja bi Simičeva debirokratizacijska reforma uvedla vročanje uradnih dokumentov kar po0 navadni e-pošti, kar je približno tako varno kot bi nam v poštni nabiralnik poslali dopisnico. Prostovoljna odločitev za tak pristop gor ali dol. Varstva procesnih pravic stranke menda ja ne znižuješ, če nisi vlada Janeza Janše, seveda. Tu je še razvpiti uradni register predpisov obvod od Uradnega lista, ki nas bo stal reci in piši 780 tisoč evrov. Tisoč minimalni neto plač za storitev, ki jo že imamo. Ta zakon je ustavno sporen, za državo škodljiv in finančno obremenjujoč. Z debirokratizacijo pa nima prav dosti zveze. Zakon posega v vsebine, ki spadajo v področne zakone, za kater običajno skrbijo pristojna ministrstva in ki na neustrezen način razveljavlja predpise, ki se v slovenskem pravnem redu tako ali tako ne uporabljajo več. 32 strani pripomb Zakonodajno-pravne službe in molk predstavnic in predstavnikov ministrstev na pristojnem matičnem telesu pove vse. Ob takem nesmislu in ustavnih spornostih lahko le obmolkneš. V Levici bomo glasovali proti. Hvala lepa.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 V razpravo dajem 59. člen in amandma poslanskih skupin SDS, NSi in SMC. Želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da ja. Prosim za prijavo. Besedo ima

Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Kolegice in kolegi! Lep pozdrav! Uvodoma bi hotel samo povedati, da ta zakon od katerega se nekako pričakuje in govora je bilo tudi danes kot čarobno palico, da bo razrešil neke probleme glede prenormiranosti, ne debirokratizacije. To pomeni, ukinitev uradov ministrstva ali česarkoli, ampak neke probleme, ki nam prinaša prenormiranost nam ne, ni prinesel to. Ni take čarobne paličice in jaz sem globoko prepričan, da se z nekim takim zakonom to ne da spremeniti. Zato je tudi zakon utrpel neke spremembe in tudi ta 59. člen je šel v neke spremembe, vsi nadaljnji členi o katerih se ne bom naprej oglašal, so namenjeni temu, da so poravnali neke zadeve, ki so bile postavljene. Torej, ambicija nekega takega zakona je tudi glede na pripombe, če pogledamo z Zakonodajno-pravne službe je prevelika. Enostavno to ne gre. Na evropski ravni je bilo leta 2005 ena druga usmeritev vzeta, je bila ustanovljena komisija za zmanjšanje birokratskih ovir, ne debirokratizacija, ampak zmanjšanje birokrastskih ovir, kar je bolj pravilen izraz. Tedanji predsednik Evropske komisije Barosso je dejal: /nerazumljivo/ naše ustvarjalnosti izpod okovov birokratskih ovir je najboljši način za doseganje ambicioznih gospodarskih in družbenih ciljev ter za kakovostno življenje naših državljanov. V prvi vladi Janeza Janše je bil sprejet tudi program ukrepov za odpravo administrativnih ovir. Leta 2009 je bila sprejeta tudi resolucija o normativni dejavnosti ter program za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje administrativnih …/nerazumljivo/ za 25 % do leta 2012, ki je že zdavnaj minilo. Leta 2014 je zaživela spletna stran Stop birokraciji, ter enotna zbirka ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje. Leta 2018 je e-demokracija in vsako leto tudi poročilo o realizaciji enotne zbirke ukrepov. Po skrajšanem postopku / nerazumljivo/ pa sprejemamo brez 30 do 60 dnevne javne razprave, kot kaže števec kršitev, se sprejema kar 70 predpisov in zakonov. Glejte, tu je tista ovira. Pod(?) temi ukrepi bi šli in potem, ker ta zakon dejansko tega ne more reševat, smo videli cel čas, cel čas postopek. Na žalost ne gre. Ne moremo z enim zakonom rešit cel sklop cel sklop predpisov. Treba cel sistem čistit, ga spremljat, pripravljat in zakone pripravljat na način, da so kvalitetno pripravljeni in potem ne bomo imel teh ukrepov. Če pa na hitro sprejemamo, tako kot zdaj sprejemamo zadeve, to sproži en kup administrativnih ovir, ukrepov, ljudje ne razumejo za kaj gre, kako gre in to, zato tudi ne verjamem v ta zakon in ga tudi ne bom podprl Hvala lepa.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 V razpravo dajem 60. člen in amandma Poslanskih skupin SDS, Nove Slovenije in SMC. Želi kdo razpravljati?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 S tem prekinjam to točko dnevnega reda in 91. izredno sejo zbora, ki jo bomo z glasovanji nadaljevali ob 18. uri pa 5 minut. Hvala lepa. Spoštovane kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje, nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora.

Prehajamo na glasovanje zbora o predlogih odločitev. Poslanke in poslance prosim, da preverite delovanje glasovalnih naprav. naprav. Nadaljujemo s prekinjeno **1. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo predloga Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19** v okviru nujnega postoka. Nadaljujemo z drugo obravnavo, tj. z odločanjem o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 27. decembra 2021, ki je objavljen na e-klopi. K 1. členu Hvala lepa za opozorilo. K 1. členu prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin nepovezanih poslancev in LMŠ

Amandma je vsebinsko povezan z amandmajem poslanskih skupin SDS, Nove Slovenije in SMC k temu členu pod številko 2. Če bo ta amandma sprejet in če amandma poslanskih skupin SDS, Nove Slovenije, SMC k 1. členu pod številko 2 ne bo sprejet, postane ta amandma brezpredmeten. Amandma je tudi vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja za novo poglavje 8.a - Začasni ukrepi na področju športa. Če ta amandma ne bo sprejet, postane navedeni amandma brezpredmeten. Glasujemo.

da amandma ni bil sprejet. Prehajamo na odločane o amandmaju Poslanskih skupin SDS, Nova Slovenija in SMC k 71.a členu pod številko 2. Amandma je vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja za novi 71.b do 71.e člene. Če ta amandma ne bo sprejet postane navedeni amandma brezpredmeten. Če pa bo ta amandma sprejet, postane amandma k temu členu pod številko 43 brezpredmeten. Glasujemo.

Ker je bil sprejet amandma poslanskih skupin SDS, Nove Slovenije, SMC k 1. členu pod številko 2, je postal amandma poslanskih skupin LMŠ, SD, SAB in nepovezanih poslancev k 1. členu pod številko 3 brezpredmeten. Prehajamo na odločanje poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezanih poslancev k 5. členu. Glasujemo. Prekinitev. Obrazložitev glasu v imenu poslanske skupine? Izvolite, gospa Lidija Divjak Mirnik. Hvala, predsedujoči, za besedo. Zdaj pri tem 5. členu vam v opoziciji predlagamo, da se drugi odstavek 104. člena spremeni na način, da odločitev o izvajanju izobraževanja na daljavo seveda sprejme minister, vendar odločitev o izvajanju izobraževanja na daljavo je lahko sprejeta, če so soglasno uvedeni tudi drugi ukrepi za preprečevanje širjenja Covid-19, s katerimi se preprečujejo množični stiki med ljudmi in primerljivo ali pa celo manj intenzivno posegajo v človekove pravice. In potem se ta odločitev na vsakih 14 dni tudi preveri. Po domače povedano, če če si v koaliciji resnično verjamete v to, kar vaša brezhrbtenična ministrica cel čas govori, da se bodo šole zapirale zadnje in odpirale prve, potem ni nobenega razloga, da ne bi podprli tega predloga amandmaja. Zakaj? Tudi zato, ker takrat, ko so bile gostilne odprte in ko so bile tudi cerkve odprte, šole pa zaprte, se je seveda naredilo,

V lastnem imenu? Ugotavljam, da ne. Predlagam, da glasujemo. Postopek poteka.

Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k 7. členu. Glasujemo.

Prehajamo na glasovanje za novi 10.b člen. Prehajamo na odločanje o amandmajih poslanskih skupin LMŠ in SD za novi 10.b člen. Glasujemo.

Ker amandma poslanskih skupin LMŠ, SD, SAB in nepovezanih poslancev k 1. členu ni bil sprejet, so postali amandmaji istega predlagatelja za novo 8.a poglavje za novi 20.a člen in za novi 20.b člen brezpredmetni. Prehajamo k 22.a členu. Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin SDS, Nove Slovenije in SMC k 22.a členu. Amandma je vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja za 22.aa člen ter če ta amandma ne bo sprejet, postane navedeni

Amandma je vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja za novi 71.b do 71.e člene. Če ta amandma ne bo sprejet postane navedeni amandma brezpredmeten. Glasujemo.

k 33. členu brezpredmeten. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanskih skupin SDS, Nove Slovenije in SMC k 35. členu. Glasujemo.

SAB in Nepovezanih poslancev k 11.a poglavju in 40.a členu. Če bo ta amandma sprejet, postane amandma Poslanske skupine Levica k 40.a členu brezpredmeten. Glasujemo.

Pred nami je v bistvu amandma, ki govori in rešuje to, kar je v resnici, so poslanci koalicije zakuhal z predlogom dvigom zdravniških plač. Da se ne bomo narobe razumel, jaz osebno nimam nič proti, če se zdravnikom dvignejo plače, ampak ne na ta način, kot so si predstavljal oni, da se dvigne samo zdravniški eliti, ki so v najvišjem plačilnem razredu, nikakor pa se ne dvigujejo vsem ostalim, ki so mimogrede najhuje se postavil v prvo vrsto. Spomnite se prve krize, ki je nastopila na začetku. Kdo je bil v prvih bojnih vrstah? Mladi specializanti, mladi zdravniki. Ta starejši so se umaknil, ker so bili preveč izpostavljeni, nismo še imel cepiva, zato, da ne bi bili okuženi, ker je potek bil zelo hud za starejše in starejši zdravniki, ti, ki se jim zdaj dvigujejo plače, so bili v zadnjih vrstah svojih zdravniških kolegov. Drugič, kar je bolj pomembno od tega, pa je, da ste s tem predlogom posegli v sistemsko reševanje celotne skupine na zdravstvenem področju, kar pomeni, da bi moral reševat ne samo probleme zdravniških plač, ampak vseh, ki delajo v zdravstvu, tudi tistih, ki niso zdravniki, tudi tistih, ki so v istem nivoju, kar se tiče izobrazbene strukture in tistih, ki seveda nosijo levji delež, od diplomiranih medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov, bolničarjev in vseh ostalih, v tej piramidi in to, mimogrede, koalicija, ste naredil na ta način, da ste noter za vsak slučaj napisal spremembo, ki jo v resnici, kasneje, danes smo slišal državnega sekretarja, pravi, da se bo to reševalo **95. Zakaj potem potrebujemo to v zakonu, če pravite, da to bo veljalo, zato ker si hoče nekdo zagarantirati za vsak slučaj rezervo? Če ta pogajanja ne bodo tekla tako kot so si predstavljali in kar je najbolj grozno to delajo začasno za eno leto kaj pa potem, kaj bo pa, potem čez eno leto? Ali jih bomo vrnili nazaj na star sistem? Lepo vas prosim. Norca se delate iz vseh. Iz zdravnikov,

Višje plače si zaslužijo vsi ne samo plačna elita. Če se zvišujejo plače za 25 odstotkov, zakaj se ne dvigne plača čistilki v bolnišnici, zakaj se ne dvigne profesorju na fakulteti ali znanstveniku na Institutu Jožef Štefan? V kolikor pa se dviguje samo plačni eliti pa kakor, da smo pozabili. V zadnjih 15 letih se je število zdravnikov v državnih javnih bolnišnicah zvišalo za skoraj 50 odstotkov, število medicinskih sester za 35, povečalo se je tudi število zdravnikov v primarnem zdravstvu sicer samo za 13 odstotkov. Mimogrede s tem amandmajem mi ne pomagamo zdravnikom v primarnem zdravstvu, ki so plačani premalo, ne pomagamo mladim zdravnikom, mladim specialistom, pomagamo samo plačni eliti in ponovno se bomo spraševali kako, da ob dajanju denarja, ki ga ni se čakalne vrste samo večajo. Da še enkrat poudarim v zadnjih 15 letih skoraj plus 50 odstotkov število zdravnikov v državnih bolnišnicah in kaj se je zgodilo s čakalnimi vrstami?

Imamo 22 plačnih razredov zgolj v javnemu sektorju, ki so pod ravnjo minimalne plače in imamo dve tretjine vseh delavcev in delavk, ki ne dosegajo plačnega povprečja. A komu se je odločila plače zviševati aktualna vlada Janeza Janše? Najbolj plačanim predstavnikom zdravniškega lobija. Tisti, ki se redno uvrščajo na lestvico 50 najbolj plačanih javnih uslužbencev. Na zadnje tak primer je bilo na tej lestvici kar 46 zdravnikov tistih, ki že sedaj nekateri dosegajo plače tudi do 15 tisoč evrov. Tisti, ki so pobrali v zadnji epidemiji dodatkov tudi do 80 tisoč evrov. Tisti predstavniki zdravniškega lobija skratka, ki namerno in zavestno kot zdravniki dvoživke ustvarjajo čakalne dobe, ki privatizirajo javni zdravstveni sistem, ki so namerno razpisovali specializacijo v preteklosti na način, da so zavarovali svoj položaj danes pa vsi skupaj tožimo, da imamo potrebnih specialistov premalo. Točno te ljudi, točno to peščico predstavnikov zdravniškega lobija sedaj Vlada nagrajuje s povišico še dodatnih k njihovim že tako visokim plačam. Plačnemu rekorderju tistega, ki sem ga že prej omenil 15 tisoč evrov njemu se bo pri plači to poznalo dodatnega tisočaka vsak mesec. Absolutno nesprejemljivo, zato smo pripravili amandma, s katerim predlagamo naj se plače znotraj zdravstvenega sistema oziroma znotraj zdravništva dvignejo tistim, o katerih pa lahko skupaj ugotovimo, da so res menda podplačani zdravniki začetniki in drugo medicinsko osebje, ki ima nižje plače. Sicer pa moramo vedeti, da je znotraj zdravništva plača glede na siceršnje slovenske razmere še vedno precej v redu tudi za tiste, ki imajo nižje plače. Kar bi zares morali storiti je raztegniti celotno plačno lestvico začenši s tistimi najnižjimi plačami. Kako to storimo? Tako,

povišico za vsakega delavca ne glede na to ali gre za zaposlenega v domu starejših občanov, v gospodarstvu, drugod v javnem sektorju. Žal tega ni na voznemu redu Vlade Janeza Janše, žal tega tudi ni v PKP 10, mislim pa, da bi ta zahteva, enka je minimalka, morala najti častno mesto v naslednji koalicijski pogodbi, ker se po travmi Janeza Janše splača ljudem pokazati kako in zakaj se da drugače.

amandma ni sprejet. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine Levica k 40.a členu. Glasujemo.

Amandam je vsebinsko povezan z amandmajema istega predlagatelja k naslovi 15. poglavja in k 40.f členu. Če ta amandma ne bo sprejet, postaneta navedena amandmaja brezpredmetna. Glasujemo.

ste predlagatelji tega zakona pokazali skrajni politično oportunizem in politikantstvo v najslabšem pomenu besede. To je tudi današnji katastrofalni protikoronski paket. Najbolj se ta oportunizem pozna pri trkanju po prsih. Še pred dvema mesecema ni bilo mogoče najti rešitve za gasilce v profesionalnih jedrih prostovoljnih društvih. To je protizakonito, to je potrebno reševati sistemsko, potekajo pogajanja ste govorili, čeprav ti gasilci niso dela kolektivne pogodbe za javni sektor, tega ministrstvo za finance ne more pokriti. Vse to smo slišali z vladne strani in s strani koalicijskih koalicijskih poslancev, ki so bili pa več ali manj tiho, sploh niso zagovarjali. In glasovali ste proti. Zakaj? Zato, ker smo to predlagali v opoziciji. Čisto enostavno in transparentno. V šestih oziroma sedmih členih. In zdaj bi vam mi glede na vaše razprave morali biti celo hvaležni. Sram vas bodi. Ker ste bili proti, vam moramo biti hvaležni. In ker ste si usmilili dati to vsebino identično v ta zakon, vam moramo biti zdaj mi hvaležni. Imeli ste to priložnost, pa je niste izkoristili in danes kažete s prstom na tiste, ki smo se borili, da bi končno rešili to vprašanje. Zakaj? Samo iz enega razloga, da boste spet lahko kazali s prstom, ampak vi kar, veste, v LMŠ tega amandmaja mu ne bomo nasprotovali, bomo pa nasprotovali paketu, ker ena dobra stvar ne odtehta celega morja in kopice katastrofalnih, poraznih, nevarnih. In vi lahko kimate, kolega, sram vas bodi, tisti ki najbolj kima tamle. Zlahka bom proti, ker ste nekredibilni, zavajajoči in lažnivi. Spoštovani kolega Pavšič, prosim da spoštujete kodeks in brez žalitev. Želi še kdo obrazložiti glas? Ugotavljam, da ne. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin SDS, Nova Slovenija in SMC k 40.c členu. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin SDS, Nova Slovenija in SMC k naslovu 15. poglavja. Amandma je vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja k 40.f členu. Če ta amandma ne bo sprejet postane amandma istega predlagatelja k 40.f členu brezpredmeten. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k 45. členu. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k podpoglavju 1A. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine SAB k 46.a členu pod številko 1. Če bo ta amandma sprejet, postane amandma poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k temu členu pod številko 2

v energetski krizi in njo občutijo številni državljani in gospodarstvo. Cene zemeljskega plina so skokovito narasle in potrošniki to kar konkretno občutijo. Tako se je kilovat zemeljskega plina iz 3,5 centov podražil na 7 centov za kilovat, z novim letom pa so najavljene še celo nove podražitve. Dražijo se energenti kot so kurilno olje, električna energija, obratovati oziroma nehali so pa prodajati električno energijo številni trgovci. In številni odjemalci bodo tako z novim letom prisiljeni preiti na sistem zasilne oskrbe in imeti za posledico 400 % višje cene ogrevanja. Glede na to, da je približno polovica letošnjih bonov neizkoriščenih in da so neizkoriščeni tudi lanski boni, lahko upravičeno sklepamo, da so neizkoriščeni te boni pri ljudeh, ki si tako in tako niso mogli privoščiti dopusta ali pa kosila v gostilni zaradi potreb po ogrevanju. In sedaj, ko je ta draginja prisotna, je prav, da se te neizkoriščeni boni lahko izkoristijo tudi za plačilo energije, torej zemeljskega plina, nafte, električne energije in drugih sredstev. Zato predlagamo, da se to podpre. Hvala lepa. **PODPREDSEDNIK

Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin SDS, Nova Slovenija in SMC k 46.d členu. Obrazložitev glasu v imenu poslanske skupine Tina Heferle. Izvolite. Hvala lepa. Zdaj, ta amandma koalicije kaže vso njihovo zahrbtnost, ki jo v svojem delovanju kaže iz dneva v dan. Gre za to, da v člen vnašajo novo represivno določbo, in to danes, brez da bi kdorkoli obrazložil, za kaj v resnici gre. Celo več, prikriti so želeli, so prikrili na način, da so kar celoten člen, ki je sestavljen iz kar osmih odstavkov, prepisali in vmes vrinili nov odstavek, ki določa novo globo od 200 do 600 evrov za državljane, ki bodo pač naredili prekršek pri koriščenju bonov. Gre za to, da se na ta način kaže nek modus operandi oziroma način dela te koalicije, ko represivne določbe venomer poskušajo vrniti v zakonsko besedilo podtlehno, na prikrit, tih način. In še več, če preberemo obrazložitev tega amandmaja, ki določa to novo globo, za naše državljane, piše zgolj in samo to, citiram, »upoštevane so pripombe ZPS«,

V nobenem izmed primerov, ne v pisni obliki ne v ustni, torej Zakonodajno-pravna služba ni govorila o kakršnihkoli novih oblikah glob za naše državljane, sploh ne v višini 600 evrov in tako naprej. Skratka, podtikate ponovno represijo. In četudi bi veljalo razmisliti v tej smeri, da se kogarkoli kaznuje, ki bi na zlonameren način želel uporabljati bone turistične, je tak način, kot se ga vi greste, da zelo pritlehno in prikrito vnašate novo represijo v našo zakonodajo, nedopusten… / In potem se sprašujete, zakaj vam ljudje ne zaupajo. Sprašujete se, zakaj ljudje pred našo hišo protestirajo. Ravno zato, ker vnašate v našo družbo nezaupanje, s svojim delovanjem kažete vašo zahrbtnost in to na račun naših državljanov in njihovih financ. V LMŠ tega amandmaja, da se ponovno ustvarja neko… / znak represijo, ponovno denarno kaznuje naše državljane, seveda ne bomo podprli. In obsojamo tak način dela, kot si ga privošči ta koalicija, torej zahrbtnost nima mesta.

Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine SAB k 53. členu. Obrazložitev glasu v imenu poslanske skupine, mag. Andrej Rajh. Izvolite. Lep pozdrav ponovno. Poglejte, zaradi izboljšanja socialne varnosti uživalcev nizkih pokojnin želimo, da se izplačilo solidarnostnega dodatka omogoči tudi tistim upokojencem, ki imajo višjo pokojnino kot 712 evrov. Menimo, da je nepravično, da nekdo, ki ima pokojnino večjo od 712,0 evra, ne dobi, ne dobi dodatka. Nekdo, ki pa ima torej do centa natančno, pa dobi. Mi smo zato predlagali, da tudi ti, ki imajo en evro oziroma en cent višjo pokojnino, da dobijo 130 evrov solidarnostnega dodatka. In nam se zdi ta zadeva pravična, ker če pogledamo ker če pogledamo vse dodatke, ki so bili v letošnjem letu izplačani, potem vidimo, da so zaradi enega centa nekateri upokojenci bili prikrajšani za skoraj 400 evrov. In se nam to zdi nepravično. Hvala lepa.

Prehajamo na odločane o amandmaju Poslanskih skupin SDS, Nova Slovenija in SMC k 69. členu. Glasujemo.

k amandmaju Poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k 1. členu ni bil sprejet je postal amandma istega predlagatelja za novo poglavje 8.a začasni ukrepi na področju šolstva brezpredmeten. Prehajamo na odločane o amandmaju Poslanskih skupin LMŠ; Levica in SAB k 10. poglavju in 71.a členu pod številko 1. Če bo ta amandma sprejet postane amandma Poslanski skupin SDS, NSi in SMC in amandma Poslanske skupine Levica pod številko 2. in 3. brezpredmeten. Glasujemo.

Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin SDS, NSi in SMC k 62. členu. številko 2. Če bo ta amandma sprejet postane amandma Poslanske skupine Levica pod številko 3 brezpredmeten. Glasujemo.

členu pod številko 2 je postal amandma Poslanske skupine Levica k temu členu pod številko 3 brezpredmeten. Prehajamo na odločane o amandmaju Poslanskih skupin LMŠ, SD, Levica, SAB in Nepovezanih poslancev za poglavje 11 začasni ukrepi na davčnem področju. Amandma je vsebinsko povezan z amandmajem istega predlagatelja za novi 71.b do 71.e člene. Če ta amandma ne bo sprejet postane navedeni amandma brezpredmeten. Glasujemo.

brezpredmeten. Končali smo z glasovanjem o amandmajih in z drugo obravnavo predloga zakona v okviru nujnega postopka.

35. člen za novi 40.a.a člen, k 40. členu k naslovu 15. poglavja, k 40.f členu za novo 17. poglavje in novi 40.h člen,

k poglavju 1.c in 46.c člen k 55., 56. 69., 71.a členu dopolnjenega predloga zakona.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 Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista obvestili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih v drugi obravnavi, predlog zakona neusklajen.

V LMŠ zakona PKP-10 ne bomo podprli. Prvič, ker so se v zakonu ponovno znašli sporni členi, ki niso interventne narave oziroma niso povezani s Covid krizo, ker zakon ponovno ni sprejet niti s stroko in brez socialnega dialoga in sploh v luči, da v PKP-10 z enim amandmajem, v enem zamahu, Vlada spreminja Zakon o sistemu javnih plač in ruši celoten plačni sistem in s tem je pravzaprav dvignila plače eni tretjini že zdaj najbolje plačanih zdravnikov, pri tem pa je pozabila na mlade zdravnike. S tem si trenutno kupujete mir, pa četudi na ceno rušenja celotnega plačnega sistema v javnem sektorju. V zakonu se urejajo tudi ukrepi, ki bi veljali, če bi bila razglašena epidemija, kot je na primer, odrejanje dela preko delovnega časa brez počitka. S tem kršite celotno delovno pravno zakonodajo in nenazadnje tudi človekove pravice, na kar opozarjajo sindikati in tudi Zakonodajno-pravna služba. In zakaj ne razglasite epidemije, če s PKP-ji še vedno rešujete življenja, kot je bilo danes slišati od ministra za finance? Na to vprašanje nismo dobili odgovora, vendar pa je jasno, v katerem grmovju tiči zajec. V javnofinančni luknji. Vlada pač nima denarja. če še za konec dodam, da se s takim načinom sprejemanja zakonov ustvarja pravna zmeda, nepreglednost, in da se greste pravno huliganstvo, v LMŠ takega zakona ne moremo podpreti.

Kakršnakoli resna Vlada bi potrebovala sprejeti morda en protikoronski paket, mogoče dva protikoronska paketa, ampak tam bi se zaustavilo. **102. TRAK (VI) 18.55** (nadaljevanje) Zakaj? Zaradi tega, ker bi že ob adventu epidemije razmislila kakšni ukrepi so potrebni, jih oblikovala na nek trajen način, ki nas lahko nato popeljejo skozi valove Covid-19 ne glede na to koliko se teh valov nabere. Ampak ne, ne v Republiki Slovenije, ne pod vlado Janeza Janše kjer Državni zbor ravnokar obravnava oziroma bo šel na glasovanje o že desetem protikorona paketu. Že samo dejstvo, da smo imeli deset PKP paketov priča o o tem, da vlada priznava kako je pred tem napravila najmanj devet napak, napak, ki jih je potrebno neprestano popravljati iz PKP v PKP iz meseca v mesec. Enkrat so notri taki podtaknjenci, drugič se spušča v ono ranljivo skupino in tudi tokrat ni prav čisto nič drugače. Eden izmed ukrepov s katerim se vlada tako zelo rada pohvali je izplačevanje solidarnostnih dodatkov za upokojence, v PKP10 je ta pobuda vključena že tretjič. A že tretjič se bodo ti dodatki izplačevali nepravično. Ne bodo se obračunavali glede na to kakšno pokojnino stvarno nekdo prejema, ampak po nekih skupinah, po nekih predalčkih, zato se bo lahko zgodilo, da nekdo s 510 evrov pokojnine prejme 300 evrov solidarnostnega dodatka, nekdo drug za zgolj 1 evrov večjo pokojnino, s 511 evri pokojnine pa bo dobil 70 evrov dodatka manj. Pravično? Tovrstno pravično deljenje kolača po Janezu se nadaljuje tudi v druge oblike solidarnostnega dodatka in v druge ogrožene skupine. Pozablja se na študente, pozablja se na brezposelne, namensko se je iz PKP10 in njegovih solidarnostnih dodatkov izključuje delovne invalide. Upravičeni do pomoči bodo zgolj tisti invalidi, ki so brezposelni, čeravno vemo, da revščino tolčejo tudi tisti, ki so zaposleni za omejen delovni čas, polovični delovni čas in tako naprej. Iz vseh teh razlogov si lahko predstavljate, da v Levici PKP10 ne bomo podprli. Tudi zato, ker posega v plačni sistem javnih uslužbencev, zgolj in izključno z namenom, da nagradi najbolj privilegiran del zdravniško zavarovalniškega lobija z še dodatnimi javnimi sredstvi, sočasno pa pozablja na tiste, na katere se sklicuje, to so zdravniki začetniki. Enako kot smo v preteklosti lahko že videli povišice za delavce v zdravstvu in negi, ki pa te povišice niso bili deležni, ker so njihove osnovne plače postavljane pod ravnjo minimalne plače.

okrajšava PKP10, naj bi sprejemali po nujnem postopku in na način, ki ste ga izbrali zato, ker bi ukrepi, ki so v tem zakonu naj blažili posledice epidemije, ki je pa sploh ni. Ti ukrepi naj bi blažili posledice epidemije, ki je ni. Danes nismo uspeli izvedeti zakaj epidemije niste razglasili. Lahko si samo mislimo. Ampak je ironično blažiti posledice nečesa česar sploh ni. Drugo, način sprejemanja tega zakona je hudo podoben kot je bil enih prejšnjih ali pa enega prejšnjega. S tem ste začeli leta 2012, ime mu je bilo ZUJF, in način sprejemanja tega PKP je na žalost popolnoma enak. Cel kup je podtaknjencev v tem zakonu. Sprejemate ga na silo. Na odboru opozicija zaradi postopkov, ki ste jih na na silo speljali ni sodelovala, sprejeli ste zakon brez kakršnekoli razprave in zakona z 240 milijonskim finančnim učinkom se ne sprejema na takšen način, spoštovani kolegice in kolegi. Bil je omenjen solidarnostni dodatek za upokojence, kar v naši stranki podpiramo. Ampak razlika med upokojencem s pokojnino 714 evrov in tistim, ki prejema 714 evrov in 1 cent je 390 evrov. In ne boste rekli, da tistega za s 714. evri in enim centom toliko bolj zebe ali pa je toliko bolj lačen. In ta način vaš je napačen, zato smo mi predlagali rešitev, ki pa ste jo seveda zavrnili.

končali drugače to leto, da bomo malo prej končali in da bomo probali v naslednjem letu malo bolj iti neskregani, pa vam izgleda tudi tokrat ne uspe. Imamo na mizah zakon, deseti v vrsti, ki naj bi reševal probleme ljudi, inštitucij, gospodarstva v Covid krizi. Jaz vam moram povedati, da razen to da ste zapravili ogromno denarja, ki seveda ni zadel prave cilje, kaj druga v teh zakonih absolutno ne vidim. Vem pa nekaj. Pred nami je super volilno leto in je treba na govoriti množice ljudi in naj stane kolikor bo stalo. Ta zakon, če se spomnite par dni nazaj, smo ga sprejemali na Odboru za finance. Na tem odboru ste jasno dorekli, da ne boste upoštevali Zakonodajno-pravno službo, da ne boste upoštevali pravila igre, da se nekatere amandmaje ne sme vlagati glede na Poslovnik na ta zakon in v glavnem ste zamahnili ste zamahnili z roko in ste rekli, vi v opoziciji nam pa že ne boste govorili. Zato imamo danes neke člene notri, ki seveda v ta zakon ne pašejo, nagradili ste samo tiste zdravnike, ki imajo že zdaj 57 plačilni razred in bodo imeli zdaj 63. plačilni razred, nagradili ste zopet eno skupino ljudi, ker veste, da gre na volitve in je najštevilčnejša, pozabili pa ste na študente, to kar so predhodniki rekli, pozabili ste na nekatere firme, podjetja, ki imajo absolutne težave v tem času, če govorimo samo industrijo srečanj, danes zapiramo po celi Slovenijo gostinske obrate in nobeden od teh gospodov od teh firm ne bo nič imel, vi ste pa pač razdelili tistim denar, ki mislite, da vas bodo volili. Mi zaradi tega v Socialnih demokratih takega zakona ne moremo podpreti in bomo prvič, da bomo glasovali na nek način proti temu zakonu. Vi veste, gospe in gospodje, koliko denarja ste v teh PKP-jih deset že zapravili za relativno malo učinka? vse to bodo ljudje, davkoplačevalci žal mogli plačati in plačali bodo predvsem tisti, ki imajo malo. Tako da, moram reči, da sem kar se tega tiče razočaran. Socialni demokrati tega zakona ne moremo podpreti.

v resnici je dosti že bilo povedanega. Jaz moram reči, da smo tudi v naši poslanski skupini nekako spremljali napoved novega PKP paketa mirno. Zakaj? Zato, ker smo razmišljali v smeri, da je bilo že v prvem, drugem, tretjem, četrtem, petem, šestem, sedmem, osme, in devetem toliko neumnosti in toliko podtaknjencev, da zdaj pa res ni več ostalo kaj zelo kritičnega za deseti paket. Pa se vendarle še najde. In kot je bilo rečeno, epidemije ni. Ukrepov ni. Vsaj ne takih, ki bi imeli rep in glavo in za katere bi lahko nekako vsaj približno ljudje razumeli zakaj so bili sprejeti in kakšni so cilji. Ukrepe sprejemate iz danes na jutri, kar malo na približno, nimate pa poguma v resnici stopiti pred ljudi, povedati kakšno je stanje in zajeziti epidemije tako kot bi se od neke odgovorne Vlade pričakovalo.

ne vidim. So pa noter ukrepi, ki jih je v vsem tem vmesnem času že predlagala in v zakonodajno proceduro vložila opozicija, identični. Torej urejanje položaja tistih gasilcev, ki so bili predhodno spregledani, urejanje podaljševanja turističnih bonov, urejanje pravnih podlag za sprejemanje Covid ukrepov, vse to je v vmesnem času z zakonodajnimi predlogi že vložila opozicija, pa ne po nujnem postopku, pa ste temu vsemu nasprotovali. Zdaj pa to ravno iz nekega prestiža vpeljujete sami. In če je to obvladovanje epidemije, potem ne vem, kaj v resnici epidemija za vas ni. Najbolj sporna zadeva, sesuvanje sistema plač v javnem sektorju, za nas je to najbolj sporno, ker je to najbolj elegantno seveda problem pomesti z mize in ga v resnici reševati na plečih prihodnje vlade.

rekel, so stvari, katere rešujejo, tudi pravilne in učinkovite. Nedvomno sprejeti paketi od 1 do 9 protikoronski govorijo o tem številke, da Slovenija ima danes najmanjšo brezposelnost, da ima Slovenija med državami Evropske unije eno izmed najvišjih gospodarskih rasti. In vse to je plod PKP od 1 do 9. Prepričani smo, da s PKP 10 se rešujejo problemi, kot so zajezitev pandemije Covid-19, da se ohranjajo delovna mesta in da se ohranja delujoče gospodarstvo. Poudariti je tudi potrebno, da na Odboru za finance smo podprli 5 verjetno najbolj tistih perečih amandmajev, ki jih je predlagala opozicija. Prepričan sem, da z rešitvami, kot so turistični boni, se je ohranil marsikateri gostinski lokal ali marsikateri gostinski obrat. Zdaj, kar je govoril kolega Han, ne vem, da mi zapiramo kakršnekoli gostinske lokale. Ta vlada se je vedno trudila, bi rekel, najti neki balans med ukrepi in pa delujočim gospodarstvom. Prepričani smo v Slovenski demokratski stranki, da takšen način dela je ustrezen. Nedvomno pa o tem govorijo tudi rezultati in pa številke. Predvsem pa razlika med to in prejšnjimi vladami je, da ta vlada dela za ljudi. Vsi ti paketi od 1 do 9, vključno z 10. paketom, denar se namenja ljudem, denar se namenja, bi rekel, najbolj ranljivim skupinam. Na drugi strani se pa, bi rekel, ohranja delujoče gospodarstvo, ohranjajo se delovna mesta in krepi se zdravstvo. Hvala lepa. V imenu poslanske skupine Jožef Horvat. Izvolite. **JOŽEF HORVAT (PS NSi):** Hvala lepa, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovana državna sekretarka, kolegice in kolegi. Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati bo ta zakon, kot ga poljudno imenujemo PKP 10, podprla. Podprli smo doslej vse pakete pomoči. In odzivi iz realnega sveta so takšni, da so ti paketi učinkovali, da so bili učinkoviti. In seveda zahvaljujoč predvsem marljivemu prebivalstvu, iznajdljivim poslovnežem imamo danes rekordno visoko zaposlenost, rekordno visoko gospodarsko rast, dobre bonitetne ocene, (nadaljevanje) dalje in tako dalje. Tu smo lahko zadovoljni. Državni zbor je tisti, ki je dosedanje pakete pomoči v tej zdravstveni krizi sprejemal. Težko sprejemamo pavšalne kritike in številke, ki so napačne. Recimo, številka 714 v zakonu sploh ne obstaja. In tako dalje in tako dalje. Seveda financira se iz te četrt milijarde, kolikor je finančno težak ta zakon, se seveda financira tudi testiranje. Kar poglejte si, koliko je na dnevni ravni strošek države za testiranje. In prav je, da se ljudje testirajo, še boljše bi bilo, da se cepijo, kar bi bilo bistveno bolj učinkovito in seveda z vidika stroškov države tudi manj potratno. Bilo je že vse povedano, kdo vse bo udeležen pri tej pomoči. Ciljali smo najranljivejše, gotovo koga izpustili. Noben zakon ni idealen, tudi ta ni idealen. Mislim pa, da smo optimalno ciljali in dejansko želeli ljudem pomagati, tistim, ki so na socialnem robu. In verjamem, da jim bo ta pomoč, tudi če je nekaj 10 evrov, da jim bo prišla prav. In ljudje so hvaležni, hvaležno je gospodarstvo. In to je tisto, kar nas navdaja tudi z nekim upanjem, da je morda to zadnji paket pomoči ljudem in gospodarstvu in da bomo kmalu lahko resnično zadihali z obema kriloma pljuč in se kmalu tudi rešili te zdravstvene krize. Hvala lepa.

Zakaj? Zato, ker po naši oceni učinkovito in uspešno naslavlja cilj. Cilj pa je omiliti posledice koronavirusne pandemije. Ne glede na to ali je formalno razglašena ali ne, posledice za delovanje družbe in gospodarstva so tu in so. Breme te koronavirusne pandemije je neenakomerno porazdeljeno in ta zakon, že deseti po vrsti, zasleduje cilje čim bolj uravnotežene ali pa čim bolj enakomerne potem razbremenitve določenih najbolj ranljivih skupin prebivalstva in najbolj prizadetih gospodarskih panog. Osnovan je na načelu neke solidarnosti in sorazmernosti. In glede na to, da so iz zakona bile že na odboru izvzete nekatere najbolj, po oceni javnosti in opozicije, sporne določbe oziroma posegi v Zakon o nalezljivih boleznih, nam je popolnoma nerazumljivo, kako lahko opozicija, nekatere opozicijske poslanske skupine nasprotujejo dobrim ukrepom za ljudi, ki rešuje položaj najbolj ranljivih družbenih skupin. Kot rečeno, v naši poslanski skupini bomo ta zakonski predlog podprli. Hvala lepa.

Pride zima, moraš iti k vulkanizerju menjati gume. Menjam gume. Pridejo še gasilci, vsako leto kupim koledar, dam tiste peneze. Potem pa, ker sem še pri vulkanizerju, pa rečem, da bi pa še naredil izpit za voditelja motornih čolnov, pa naj mi še brazilsko depilacijo naredijo zraven. Pa potem rečem, da bom plačal samo izpit za voditelja čolnov, depilacijo in menjavo gum ne, ker imam plačo nad 2 tisoč evri. Verjetno bi takrat poklicali nekoga, ki bi me peljal tam, kamor je Janša pošiljal Kordiša, pa Zorčič ni ukrepal. Potem vmes, ko bi me že nesli, bi se pa še drl, da morajo mesnico čez cesto zapreti. Taka je logika tega zakona. In to vi hvalite in to vi pravite, da je super. Druga zgodba. Ko meni moj otrok reče, ata, rabim 10 evrov, nimamo dopisne seje.

Hvala, podpredsednik. Glasoval bom proti, ker je ta zakon, ki je pred nami nemoralen. To je zato, ker ponovno meša dobre ukrepe, škodljive ukrepe. Zakon je postopkovno sporen, da ne pozabimo postopek ali procedura je osnovna demokracije in ruši demokratične institucije zlasti pa zakon je vsebinsko sporen. Kakor ste opazili na eni celi strani se ukvarjajo z zapiranjem šol na mestu s pomočjo upokojenca deli na prvorazredne in drugorazredne. Če si upokojenka, ki ima 731 evrov pokojnine dobi dodatek, če imaš dva evra višje 733 ne dobiš dodatka. Zakaj že, zakaj ste se tako odločili? Je zakon, ki ponovno uvaja še večjo represijo, poglejte si kazni in to je zakon, ki dodatno nagrajuje plačno elito, elito, ki je že sedaj pri plačaš daleč nad povprečjem v Sloveniji in ji daje dodanih 25 odstotkov. Ne daje mladim zdravnikom, ne daje družinskim zdravnikom, ne daje negovalkam v bolnišnicah, daje plačni eliti. Kam to pripelje? To pripelje do razkroja javnega sistema in tisto, kar se pa ne zavedate to pripelje tudi do razkrojevanja pospešenega javnega zdravstva. Naslednje leto namesto, da bi zbirali denar za storitve bomo iz našega zavarovanja zbirali denar za vaše grozno velike darilne pakete, ki pa ne bodo imeli učinka. Hvala vam.

potem vse ankete kažejo, da bo 24. april 3 od 4 koalicijskih strank izbrisal iz političnega prizorišča? Odgovor se skriva v razkoraku med besedami in dejanji točno enakemu razkoraku kot ga lahko spremljamo tudi tekom obravnave v PKP-10. PKP-10 lahko slišimo pomaga vsem ranljivim skupinam, ampak kdo očitno v tej državi po mnenju predlagateljev niso ranljive skupine. To so ljudje, ki prejemajo socialno pomoč se pravi največji reveži v tej državi. To so delovni invalidi zaposleni za polovični delovni čas, morda kaj več, morda manj, ki komaj shajajo s svojimi dohodki. To so študentje, ki so upravičeni zgolj do nizkih, prenizkih štipendij in do hiper prekarnega študentskega dela pa seveda brezposelni očitno ravno tako niso ranljiva skupina, čeprav najnižje nadomestilo za brezposelnost znaša 530 evrov bruto. Vse te ljudi, vse te skupine se iz PKP-10 pozablja. Kdo pa je ranljiva skupina po mnenju predlagateljev na katerega se ne pozablja? Zdravniški lobi najbolj plačani izmed zdravnikov tudi taki, ki prejemajo po 10 tisoč evrov mesečne plače, po 15 tisoč evrov mesečne plače, ki bodo v sled PKP-10 posega v plačni sistem javnih uslužbencev upravičeni še do dodatnega debelega tisočaka vsak mesec. Hvala lepa za take PKP pakete, ki skrbijo za bogate in skrbijo za kapital, na ljudi v tej državi pa pozabljajo. Ali veste kaj?

Spoštovane kolegice in kolegi, pred nami je že 10 paket protikoronskih ukrepov in seveda ta hiter način sprejemanja, hiter in pogost način sprejemanja obsežne zakonodaje odpira številna vprašanja po njeni učinkovitosti in preglednosti. Dejstvo je, da je

Pred nami so veliki izzivi, v stranki SAB z zelo veliko zaskrbljenostjo sprejemamo način, sprejemanje te zakonodaje. Tudi zdajšnji paket, ki je v obravnavi, se je čez noč iz 180 evrov, 180 milijonov evrov povečal na 240 milijonov evrov. In seveda, tak način sprejemanja zakonodaje ni dober in popotnica ni dobra. Slovenija ima rekordno visok javni dolg, ima rekordno visok strukturni primanjkljaj, in če vidimo, da imamo na eni strani gospodarsko rast, s s katero se hvali Vlada, in rekordno visok strukturni / znak za konec razprave/ primanjkljaj in rekordno visok javni dolg, potem vemo, da popotnica ni dobra in da bo te bonbončke, ki jih Vlada sedaj deli, slej ko prej trebalo plačati. Evropska centralna banka že napoveduje zvišanje obrestnih mer. Nemčija se sooča z gospodarskim krčem. In nič od tega Vlada v teh paketih ni naslovila. Še več, z ukrepi, ki jih je sprejela, je naslednjim generacijam bistveno otežila

Hvala za besedo. PKP 10 bom podprla. Kot sem povedala že v razpravi, črtanje, tiste člene, za katere nas je toliko in toliko državljanov opozorilo, da so za njih sporni, smo že na Odboru za finance črtali. To so členi od 63 do 68. Še enkrat poudarjam, da obveznega cepljenja v zakonu ni, ker če bi cepljenje proti covidu-19 bilo obvezno, potem se posebej nobene odškodnine ne bi rabile v tem zakonu določati, ker bi že itak veljale tiste, ki so za cepljenje, Glede plač zdravnikov. Plače se s tem PKP-jem 10 ne povečujejo, ampak se v PKP-ju določa širši razpon plačnih razredov, ki bodo podlaga za pogajanja za povišanje plač zdravnikov. Želela pa bi poudariti še nekaj, kar sem vesela, da se je tudi na mojo pobudo uredilo. In sicer, ko sem ugotovila, da so iz PKP-ja izpadli ena izmed vrst invalidov, torej invalidi, katerim je bila izdana odločba o nezaposljivosti po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, torej invalidi, ki so prejemniki denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka, in ti ljudje dejansko ne morejo več najti zaposlitve, ker so nezaposljivi, tako je bil posluh v koaliciji in tudi Ministrstvo za delo, ki je pripravilo, spisalo amandma, tako da ta amandma je bil danes k 55. členu sprejet tako da seveda vsem pa ne moremo dati, ker to ni realno, da bi kar vsem lahko delili neke solidarnostne dodatke. In pa cenzus pa vedno obstaja. Jaz se zavedam, da bo nekdo lahko za en evro presegal določen solidarnostni dodatek, ampak cenzus je vedno. PKP bom podprla. Hvala.

Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona, to je na odločanje o predlogu zakona.

na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

S tem zaključujem to točko dnevnega reda. **Nadaljujemo s prekinjeno 3. točko dnevnega reda – to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o debirokratizaciji v okviru rednega postopka.** Prehajamo na odločanje o vloženih amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi predloga vloženih amandmajev z dne 27. 12. 2021, ki je bil objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o amandmaju poslanskih skupin SDS, Nova Slovenija in SMC k 59. členu. Glasujemo.

Končali smo z glasovanjem o amandmajih. Ker je predlog zakona zaradi sprejetega amandmaja v drugi obravnavi neusklajen je Vlada pripravila uskladitveni amandma k 43. členu, ki je objavljen na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

Prehajamo na odločanje o predlogu zakona v celoti.

Sedaj se končuje ta epopeja zakona o debirokratizaciji, ki naduto nosi ta naslov. V LMŠ se vseskozi sprašujemo kaj pravzaprav prinaša, kje bo olajšano življenje državljanov na podlagi tega zakona, kako bosta izboljšana poslovno okolje in konkurenčnost gospodarstva, kako bo država prijazneje nastopala s svojimi storitvami z državljani. **109. TRAK: ne ponuja odgovorov. V LMŠ smo prepričani, da bi v tem trenutku ta Vlada pravzaprav storila največ za debirokratizacijo, ko bi šla za seboj pogledat ves pravni balast, ki ga je navlekla v deset protikoronskih zakonih, čemur smo bili ravnokar priče. Je pa res, da smo ta zakon vendarle uspeli narediti manj škodljiv. V LMŠ smo z večinsko podporo Državnega zbora, uspeli vreči iz zakona ničemur služeči uradni register predpisov in ga nadomestiti s koristnim registrom lokalnih predpisov. Ampak poglejte, ta zakon še vedno elektronsko poslovanje ljudi z državo, reducira praktično skorajda na raven Facebook Messengerja in vročanje uradnih pisanj naj bi zdaj teklo kar po navadni elektronski pošti, s čimer se drastično zmanjšuje varnost pri poslovanju državljanov z državo, prav tako pa pušča odprta vprašanja dokazovanja vročanja. V tem je ta ogromna razlika med poslovanjem z državo s pomočjo kvalificiranega digitalnega potrdila in Facebook vročanjem uradnega pisanja. šefa FURS-a, gospoda Simiča, ki mu želim seveda vse dobro in je ideolog tega zakona, zaradi tega zakona zagotovo ne bi peljal na kosilo. V LMŠ prav zaradi teh pomanjkljivosti oziroma nedorečenosti, ki jih ta zakon prinaša, kljub temu, da smo uspeli vanj vnesti vendarle nekaj tudi koristnega, to je / znak za konec razprave/ register lokalnih predpisov, tega zakona ne bomo podprli.

Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se za člane Programskega sveta RTV Slovenija, na podlagi sedme alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija, za dobo štirih let imenujejo Mitja Čander, mag. Jurij Pavel Emeršič, dr. Peter Gregorčič, Ivan Kramberger, Živa Kušar(?), Klara Remec, Jelka Stergel(?) in Matevž Tomšič. Ob tem vas obveščam, da bo na podlagi devetega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija, sklep sprejet, če bo zanj glasovala večina vseh poslancev, to je 46 ali več.

Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Za dopolnilno obrazložitev predloga sklepa dajem besedo predsedniku Mandatno-volilne komisije Ivanu Hršku.

Namreč dejstvo je, da točke, ki jih bomo zdaj obravnavali bomo odločali na teh dveh točkah o sklepih za katere je Zakonodajno-pravna služba se izrekla da ni izkazano, da izpolnjujejo zakonske pogoje, torej je Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora za ta dva sklepa ocenila, da sta v neskladju z zakonom / nerazumljivo/ sta nezakonita. Jaz bi opozorila na 112. člen Poslovnika, ki določa in opredeljuje kdaj in na kakšen način Državni zbor lahko s sklepom odloča, to je seveda danes in s sklepom Državni zbor odloča in daje soglasje k imenovanju in razreševanju članov organov v javnih zavodih. O tem danes glasujemo. In pazite, ta člen govori v skladu z zakonom. Zdaj, če imamo mi pred samo mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki trdi, da je sklep o katerem bomo glasovali, da sta dva sklepa v neskladju z zakonom, trdim, da ta dva sklepa ne izpolnjujeta poslovniških določil, da bi ju obravnavali. O tem govori 59. člen v drugem odstavku Poslovnika, ki govori, da na dnevni red lahko se uvrstijo le zadeve, ki izpolnjujejo določene pogoje s tem Poslovnikom, kar seveda ta dva zakona ne izpolnjujeta. In še na nekaj bi opozorila, podpredsednik, o tem ali je primerno odločati o teh dveh sklepih, je enkrat že odločil predsednik Državnega zbora, ko ni dovolil glasovanja o dveh nezakonitih sklepih. Zdaj, da se ne bi vi postavljali nad odločitev predsednika Državnega zbora, predlagam zelo dobronamerno, če boste dovolili kolegi iz koalicije, gospod Krivec, če dovolite, da končam svoj postopkovni predlog. Moj postopkovni predlog za vas, spoštovani podpredsednik je, da se ne postavljate nad odločitev predsednika Državnega zbora, da prekinete sejo na tem mestu in prestavite obravnavo teh dveh točk na čas, ko bo o tem lahko še enkrat odločal predsednik Državnega zbora, ker če dovoljujete danes glasovanje o tem kar je predsednik Državnega zbora pred časom odrekel, se boste postavili in demantirali njegovo odločitev, se boste postavili nad nji. Dejstvo je, da je v skladu z 58. členom vsem poslovniškim določilom zadoščeno, sklic za izredno sejo je bil opravljen v roku petnajst dni. Ta člen, ki opredeljuje izredno sejo ne opredeljuje, da je treba izredno sejo končati v petnajstih dneh, ampak zgolj sklicati jo. Seja bo prekinjena, če boste upoštevali moj postopkovni postopkovni predlog in vsem poslovniškim določilom bo zadoščeno, vi pa ne boste šel v zgodovino kot podpredsednik ki je dovolil glasovanje o dveh nezakonitih sklepih. Hvala lepa za vaš postopkovni predlog. Naj povem, da je predsednik Državnega zbora sklical to izredno sejo, zato zavračam vaš postopkovni predlog. Maša Kociper ima postopkovno. Izvolite. Ja, gospod podpredsednik, po vsebini se s postopkovnim predlogom pridružujem kolegici Heferle s tole dodatno obrazložitvijo. Prosim, da mi kot oseba, oseba, se pravi, kot predstavnik podpredsednikov, ki je danes namesto predsednika vodite to sejo, razložite kako lahko danes odločamo o točki b in c, pri čemer je na prejšnji seji predsednik Državnega zbora Igor Zorčič, berem iz magnetograma, povedal, da zadevo ne bo dal na glasovanje in bo točko zaključil. Prosim za obrazložitev kako lahko ponovno nadaljujemo z obravnavo neke točke, ki je bila v tem Državnem zboru s strani predsednika Državnega zbora že zaključena. Kot je povedala kolegica Heferle, 59. člen omogoča predsedniku, da na sejo ne uvrsti zadeve za katero meni, da niso izpolnjeni pogoji. V obrazložitvi, ki jo je podal, predsednik Zorčič, na prejšnji seji je jasno razvidno, da se sklicuje na ta člen in pravi, 43 poslank in poslancev v tem Državnem zboru nima svojega predstavnika v programskem svetu RTV niti ne v nadzornem svetu, glede na to kar je bilo izglasovano na Mandatno-volilni komisiji in moram reči, da se mi zdi to izjemno problematično. Glede na to, da zakon ne daje nekih posebnih pooblastil predsedniku Državnega zbora, da posega v tisto, kar je odločila Mandatno-volilna komisija, sem se vseeno odločil, da na podlagi 59. člena predsednik Državnega zbora vendarle ima pristojnost pri sklicu seje uvrstiti točko na dnevni red. in jaz, če bi imel takšno mnenje Zakonodajno-pravne službe, moram reči, da te točke nebi uvrstil«. Citirano iz magnetograma. Se pravi, predsednik Državnega zbora je to povedal, da nebi uvrstil, zaključil točko. Podana je bila zahteva za sklic, seja je bila sklicana. Jaz pa mislim, da je predlog kolegice Heferle popolnoma na mestu, da zopet ugotovite, da je bila ta točka zaključena in da ne opravimo niti razprave niti glasovanja o tej točki. Hvala. Hvala lepa za vaš postopkovni predlog. Naj povem, da je predsednik Državnega zbora zaključil sejo na tisti seji. In torej točka ni bila zaključena, prišla je zahteva za izredno sejo in predsednik je v skladu s poslovnikom o tem odločil. In danes imamo to točko na dnevnem redu. Meni kot predsedujočemu nimam nobenih poslovniških možnosti, da bi kakorkoli drugače odločil, zato predlagam, da nadaljujemo sejo. **MAŠA KOCIPER (PS SAB):** Ja, nimam, žal, druge možnosti kot da postopkovno odgovorim na vašo navedbo, da je predsednik zaključil sejo. Ne. Prosim, poglejte magnetogram. Predsednik je zaključil z obravnavo te točke. Če je točka enkrat zaključena, ne razumem, kako se lahko nadaljuje. Saj ni bila prekinjena. Mi vemo, kaj pomeni prekinjena točka, kaj pa pomeni zaključena točka. Jaz bi razumela, da bi uvrstil predsednik to točko na sejo, ker je to njegova dolžnost, in začel točko na novo obravnavo s celotnim postopkom. Tako, da prosim še enkrat, da pregledate. Točka je bila zaključena. Še enkrat, gospa poslanka. Točka je bila zaključena na tisti seji, zadeva pa ni bila zaključena še.

Jaz vas res prosim, da prekinete v tem trenutku to sejo, da si boste pogledali to, kar vam pravi kolegica Kociper. Vsi smo šli to preverjati. Dejansko je predsednik točko zaključil. Zdaj vi seveda po svoje interpretirate, kdaj je točka zaključena in kdaj ne, dejstvo pa je, da ko je točka zaključena, pomeni, da je končana. Ne vem, kako vam naj še drugače to povem. dejstvo je, da smo poslanci opozicije že na seji Mandatno-volilne komisije ves čas opozarjali, da sprejemamo sklepe, ki niso skladni z zakonom o Radioteleviziji Slovenija. Dejstvo je, da so ti sklepi prišli tudi na plenarno sejo. In da je seveda Zakonodajno-pravna služba podala svoje mnenje, v katerem je zelo jasno napisala: »Glede na to, da Državni zbor odraža politično pluralnost slovenske družbe, je nujno, da je ta odražena pri RTV Slovenija, kot to določa zakon. Sicer bi bil ta namen onemogočen. Predlogi sklepov, za katere ni izkazano, da izpolnjujejo z zakonom določen pogoj, ni mogoče oceniti kot skladne z zakonom«. In tu pridemo do 112. člena Poslovnika Državnega zbora, o katerem je govorila že kolegica Heferle. Torej pogoji za to, da mi danes o tem glasujemo, niso izpolnjeni. In predsednik Državnega zbora je skladno z 59. členom poslovnika ugotovil, da se lahko na tak način ustavi glasovanje o protizakonitih sklepih. Zelo jasno imate stališče Zakonodajno-pravne službe. Povrh vsega je bila točka zaključena. In tudi jaz upam, da se ne boste postavili nad predsednika Državnega zbora. Nad predsednika Državnega zbora,

A sem prepričana, da če bi sedel danes tu na vašem mestu, ravno tako… / znak za konec razprave/ teh sklepov ne bi dal na glasovanje, ker se niso v ničemer spremenili in še vedno so protizakoniti. Hvala lepa. Tudi za vaš postopkovni predlog še enkrat bom ponovil. Predsednik nima mandata neko zadevo zaključit brez glasovanja. In tega ni naredil. / predsednik to naredil, ne vem, zakaj jo je uvrstil na današnjo sejo dnevnega reda. In prosim, bodimo odgovorni. Janja Sluga, še enkrat postopkovno. Spoštovani podpredsednik, jaz upam, da niste se zdaj postavili nasproti predsedniku Državnega zbora, da boste vi odločali o tem, kaj on lahko in česa ne. On je vodil sejo, on je med trajanjem prejel mnenje Zakonodajno-pravne službe in skladno z 59. členom poslovnika teh sklepov ni dal na glasovanje. Zdaj vi trdite, da ni ravnal skladno s poslovnikom? To vas zdaj sprašujem, to vas sprašujem, ker ste ravnokar to zatrdili. In upam, da si ne upate trditi kaj takšnega. Prosim, da tudi vi mene malo prisluhnete. Pred sabo imam sklic seje, ki jo je podpisal gospod Igor Zorčič. In ne vem, zakaj bi o tem razpravljali. Tukaj je, glejte, 21. 12. 2021**.** In jaz kot predsedujoči nimam nobenih podlag v poslovniku, da bi to kakorkoli drugače o tem odločil. Zato moramo s to sejo nadaljevati. Jani Möderndorfer, postopkovno. Izvolite. Spoštovani podpredsednik, mislim, tole, kar delate, je že naravnost ena velika smešnica. Jaz sicer ne vem, a imate tamle malo strokovne pomoči, ampak vi mešate hruške in jabolka. Eno je odločanje o glasovanju, eno je pa odločanje o sklicu. Predsednik Državnega zbora je podpisal sklic, zato ker ga je po poslovniku moral sklicat, ker je dobil zahtevo. In dajte si prebrat poslovnik. Drugo pa je odločanje, kar imate vi v rokah, ne več tisti, ki sklicujejo oziroma so dali zahtevo. In o tem govorimo, da smo na popolnoma isti točki. Povejte mi, kaj se je spremenilo od prejšnjega tedna, ko je odločal predsednik Državnega zbora na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe, da tega ne more uvrstiti. Zdaj ste pa vi kar naenkrat ugotovili, da je neki predsednik Državnega zbora nekaj odločil in sklical. Lepo vas prosim, dajte, strokovna služba, pomagat podpredsedniku, ker zgleda res ne razume nič!

Še enkrat vam govorim. Predsednik Državnega zbora je sklical izredno sejo in jaz nobene poslovniške možnosti nimam, da bi to točko umaknil z dnevnega reda. Zato predlagam, da gremo po točki naprej, kot je predvideno.

ker ste ponovno povedali nekaj, kar nima zveze z odločitvijo, ali boste dali na glasovanje ali ne. Sklic seje je predsednik Državnega zbora po poslovniku moral sklicati, zato ker je dobil na podlagi poslovniške določbe zahtevo z dovolj podpisi s strani koalicije, ki so seveda zahtevali od predsednika Državnega zbora, da skliče in uvrsti to točko ponovno na dnevni red.

pa nekaj na glasovanje, kar je prejšnji teden ugotovil, da na podlagi Zakonodajno-pravne službe ne vzdrži, da sploh o tem glasujemo. Ne bom govoril o vsebini, ker je to postopkovni predlog. In zato vas prosim, če ne razumete, dajte vsaj prebrati to, kar je izrekel predsednik Državnega zbora. In tukaj smo zaključili. Tamle imate gospo Bergoč, ki vam je dolžna pomagati kot strokovna sodelavka. In vam bo razložila razliko med sklicem in odločitvijo, ki jo ima predsedujoči, v tem primeru ste to vi, da tega ne uvrsti, ker imate še vedno mnenje Zakonodajno-pravne službe. Dajte razumeti, to, kar ste prej rekli kot trditev, da se točka ni zaključila, zaključila se je pa seja. Oprostite, a imamo že kakšno točko, ki je obvisela v zraku z zaključeno sejo? To ne obstaja. S tem ko je rekel predsednik, ne dam na glasovanje, zaključujem točko, je zadeva končana. Jo je pa lahko seveda ponovno uvrstila na dnevni red. In vi morate iste ugotovitve samo še ugotoviti. Zelo prijazno in počasi. Jaz upam, vsi so razumeli, upam, da ste tudi vi. Hvala lepa za te vaše žaljive zadeve. Prekinjam sejo za 15 minut in bomo prosili Zakonodajno-pravno službo za mnenje. S sejo bomo nadaljevali ob 20. uri pa šest minut. Nasvidenje. Spoštovani poslanke in poslanci, nadaljujemo s 4.b točko. Kot vidite, se nam je pridružila Nataša Voršič, vodja naše Zakonodajno-pravne in moje vprašanje je, ali lahko Državni zbor o zadevi b in c odloča danes? Izvolite. Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovani poslanci in poslanke! V skladu z Ustavo in Poslovnikom Državnega zbora, Državni zbor o predlaganih sklepih Mandatno-volilne komisije, ki so predmet zahteve za izredno sejo odloča, ker zadeva še ni zaključena. Zakonodajno-pravna služba je podala mnenje o teh sklepih, to mnenje je lahko podlaga za odločanje Državnega zbora. Hvala.

Med njimi je ključna ta, kaj se lahko uvrsti, tako da jaz se tu načeloma v osnovi strinjam z vami, da je naredil predsednik Državnega zbora napako, da je to sploh uvrstil na dnevni red te seje, ker namreč, po drugem odstavku 59. člena, morajo biti izpolnjeni pogoji za to, da se obravnava neko zadevo. Sklicujoč se na mnenje Zakonodajno-pravne službe glede predlaganih sklepov MVK-ja, ki pravi, da se ne da natančno pretehtat, ali so ti sklepi v skladu z zakonom, ampak tudi sklicujoč se na to, da mora bit upoštevano načelo sorazmernosti, izhaja, da ta dva sklepa nista v skladu z zakonom, po 112. členu Poslovnika, ki govori o tem, kako mora Državni zbor odločat pri imenovanjih članov v organe upravljanja zavodov in podjetij. V tej določbi Poslovnika piše, da mora bit v skladu z zakonom. Ta dva sklepa nista v skladu z zakonom, ker ne upoštevata sorazmernosti. Za sorazmernost, v primeru, da je v Državnem zboru zastopanih več poslanskih skupin, kot je mest, ki se jih imenuje, pravi, da je potrebno v bistvu upoštevat ustavno načelo sorazmernosti. To so besede Zakonodajno-pravne službe, iz tretje strani. »Glede na to, da Državni zbor odraža politično pluralnost slovenske družbe, je nujno…« - pravi Zakonodajno-pravna služba, - »…da je ta odražena pri RTVS, kot to določa zakon, sicer bi bil ta namen onemogočen.« stvar je popolnoma jasna. Seveda teh dveh sklepov danes ne bi sploh smeli imet na dnevnem redu, tako da, jaz vam predlagam, da naredite tisto, kar je naredil predsednik Državnega zbora takrat, ko smo to imeli na redni seji, ta dva sklepa pač ne date na glasovanje, ker sta evidentno protizakonita, ker ne upoštevata Zakona o RTV Slovenija, ki jasno določa, da morajo bit zastopane stranke v Državnem zboru po sorazmernem načelu. In ne se zdaj skrivat za predsednikovo napako, da je to sploh dal na izredno sejo, ampak sprejmite vi to odgovornost in branite / znak za konec razprave/ zakonitost delovanja tega Državnega zbora in pač zaključite tako, kot je zaključil predsednik Državnega zbora na zaključeni redni seji

danes ta trenutek ne sme prekiniti. In moj prvotni postopkovni predlog vam, spoštovani podpredsednik, je bil, da na tej točki prekinete sejo, ker boste samo s tem nekako dali legitimnost in pa priznali neko pozicijo predsedniku Državnega zbora, ko je zadnjič, ko smo imeli ti dve točki na dnevnem redu, sejo zaključil. Niste obrazložili niti, v čem se danes okoliščine razlikujejo od prejšnjega tedna. Jaz ocenjujem, da so popolnoma iste, samo s to razliko, da imamo danes izredno sejo, prejšnji teden smo imeli pa redno sejo. Drugo dejstvo. Tudi sklic za redno sejo prejšnji teden je podpisal predsednik Igor Zorčič, pa je ravno tako odločil, da nezakonite sklepe, za katere je to ugotovila Zakonodajno-pravna služba, še enkrat bom prebral: »ni izkazano, da ti sklepi izpolnjujejo z zakonom določene pogoje in jih zato ni mogoče oceniti, da so skladni z zakonom.« To je dejstvo. In okoliščine so popolnoma enake kot prejšnji teden. Ni razloga, ki ga vi navajate, da bi utemeljevali vaše vztrajanje pri vaši odločitvi. Dejstvo je, da je današnji sklic podpisal predsednik Igor Zorčič, tako kot je sklic prejšnji teden podpisal Igor Zorčič. Ampak prejšnji teden predsednik Igor Zorčič ni dovolil glasovanja o dveh nezakonitih sklepih, danes pa očitno vi to boste dovoljevali. In še tretje dejstvo. Poslovnik v 58. členu opredeljuje zgolj in samo rok, v katerem mora biti izredna seja sklicana. To dolžnost je predsednik Igor Zorčič izpolnil. Poslovnik pa nikjer ne določa, pa mi preberite, če menite drugače, pa mi citirajte poslovniško določbo, ampak Poslovnik nikjer ne določa / znak za konec razprave/, da se mora izredna seja, ko je sklicana v roku, zakonitem roku, končati na točno določen dan. Ali pa sploh, da se mora končati. Nikjer tega ne piše. In zato je moj postopkovni predlog za vas, spoštovani podpredsednik, še enkrat zelo dobro nameren in zelo resen. Prekinite sejo na tej točki,

Še enkrat vam bom, gospa poslanka, odgovoril, da so zadeve uvrščene na dnevni red na podlagi zahteve za sklic izredne seje. Tako sejo je treba sklicati in izpeljati v 15 dneh. Prekinitev seje, razen s soglasjem teh, ki so to zahtevali, ni možna. Besedo ima najprej, prijavil se je Jože Tanko. Izvolite. Hvala lepa za besedo. 58. člen Poslovnika in pa 85. člen Ustave urejata sklic in izpeljavo izredne seje. Če je predsednik Državnega zbora to zahtevo v celoti uvrstil na izredno sejo, in to izredno sejo potem moramo izpeljati, sklic in glasovanja tudi v določenem roku. Umik točke z dnevnega reda je možen samo s soglasjem predlagatelja. Odločitev o tem, ali se točka prestavi na kakšno drugo sejo, ni možna z odločitvijo predsednika Državnega zbora, kadar je že sklic narejen, ampak izključno z glasovanjem. Na plenarni seji. Predsednik Državnega zbora je to določilo na prejšnji **116. TRAK: In ni upošteval poslovnika, kajti vse to, kar lahko naredi predsednik kot predsednik Državnega zbora, je urejeno v 19. členu poslovnika. In umikati točke, ko je že uvrščena na dnevni red, predsednik Državnega zbora ne more v nobenem primeru umakniti in izpeljati, v nobenem primeru. Če je to želel narediti, bi moral dati tak predlog na glasovanje. Tega ni storil. Zdaj, še naprej. Zdaj tukaj vas je polna usta zakonitosti in ustavnost in ne vem česa še. Zakonitost ugotavlja sodišče. Vsako neustavnost ugotavlja ustavno sodišče. In če menite, da je tak sklep oziroma ta predlog Mandatno-volilne komisije nezakonit, da boste izpodbijali. Če menite, da je neustaven, ga boste tudi izpodbijali. Bi vas pa samo spomnil, da so, da je pet poslancev leta 2013 glasovalo za identičen sklep. To so bili Samo Bevk, Brane Golubović, Matjaž Han, Maša Kociper in Jani Möderndorfer. Takrat smo mi oporekali rešitvi, ki jo je sprejela Mandatno-volilna komisija. Ste jo potrdili, tudi brez nas, čeprav smo bili druga največja stranka v parlamentu in nismo imeli svojih predstavnikov. In tile, ki so danes zelo glasni, so takrat glasovali za tak sklep. Nekorektno. In, predsednik, predlagam, da v skladu s pooblastili, ki jih imate, in nalogo, ki jo imate, pač tudi te dve točki zaključite v skladu s / znak za konec razprave/ tudi Hvala lepa. Tako bo. Predlagam, da nadaljujemo. Postopkovno dr. Matej Tašner Vatovec. Izvolite. Še enkrat. Poglejte, to, kar se zdaj dogaja in te argumentacije ne pijejo vode. Že samo v tem mandatu smo bili priča temu, da je predsednik Državnega zbora zavrnil zahtevo za sklic izredne seje, ko je koalicija želela razpravljati o tem ali je potrebno eno stranko v tej državi prepovedati. Je zavrnil, ne? Čeprav je bilo v poslovniku to, kar pravite zdaj. Vi ste zahtevali, mora se odviti – ni res. Prav tako taisti predsednik zavrača število poslanskih vprašanj pisnih enega kolega zaradi sporne vsebine. Pa je to tudi poslovniška materija, utemeljena v ustavi. Če grem še bolj nazaj. V prejšnjem mandatu je predsednik Državnega zbora Brglez zaustavil zbiranje podpisov za referendum. In mu je Ustavno sodišče pritrdilo, ker je zaustavil v bistvu zelo odkrito zavlačevanje in rušenje postopkov v tej državi. Ustavno sodišče je reklo: ja, prav je naredil, ker je šlo za zelo jasen namen tega, kako zavlačevati sprejemanje zakonodaje in postopkov. Tako, da teh primerov in tako malo in se da to narediti, ne? Je pa treba imeti malo poguma. Tako, da še enkrat. Moj postopkovni predlog je, da na podlagi vseh teh dejstev, pa vidite, če greste brati mnenje Zakonodajno-pravne službe, ta dva sklepa, ki jih je sprejela Mandatno-volilna komisija, nista v skladu z zakonom, ker ne predstavljata sorazmerno velikosti poslanskih skupin oziroma strank, ki so predstavljane v Državnem zboru. Kar bi pa moralo biti po zakonu. Zelo jasno je utemeljeno, da je pač sorazmernost, glede na to, da imamo proporcionalne volitve zaenkrat še v tej državi, eden ključnih temeljev demokracije. In trenutno ta dva sklepa postavljata, recimo, ne vem, poslanski skupini s štirimi poslanci dobi eno predstavniško mesto v programskem in nadzornem svetu, poslanska skupina s trinajstimi In končno, ko pogledate papir in seštejete, dobite rezultat, da v bistvu je moč 45 poslancev reprezentirano v teh svetih. Če bi šlo po zakonu, bi jih bilo 67. In to je bistvo proporcionalnosti. In tu je vaša odgovornost, podpredsednik,

spoštovani gospod poslanec, zavračam vaš postopkovni predlog, ker ocenjujem, da teh pristojnosti nimam. Nataša Sukič, postopkovno. Spoštovani predsedujoči, poglejte. Rekel ste, da tukaj odločamo kaj je zakonito in ni zakonito. Mislim, zakon je že napisan in danes mi ne sprejemamo novele tega zakona. Zakon je popolnoma jasen in mi kot predstavniki zakonodajnega teles bi morali znati zakone menda brati in jih tudi spoštovati in upoštevati, sploh vi, ki ste danes namesto predsedujočega, morate delovati skladno z zakoni, ki veljajo v tej državi. In zakon je popolnoma jasen. To kar imamo mi danes pred sabo ne odraža pluralnosti oziroma proporcionalnosti v tem Državnem zboru. Je ne odraža.

To ne odraža in zato je moj postopkovni predlog, da dejansko spoštujete zakon in spoštujete mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki je bilo povsem jasno in je, še zmeraj stoji. Od prejšnje seje do današnje se ta dejstva niso spremenila. Prosim, da vi kot predsedujoči spoštujete zavezo, ki ste jo dali ko ste nastopili to funkcijo, da boste ravnali zakonito. Torej, da ravnate skladno z zakonom, ne takim kot ste si ga izmislila trenutna večina, ki se je vzpostavila, ampak takim, ki je že spisan. In mi danes ne razpravljamo o noveli tega zakona, da bi ga vi zdaj porušili in preoblikovali po svoje. Ta zakon stoji in ta zakon velja in ja, na koncu bo sodišče odločalo o tem, spoštovane in spoštovani. Si želimo takšnih stvari… Predlagam, da prekinete to sejo oziroma umaknete te točke

Hvala lepa. Zelo kratko vprašanje, predsedujoči. Zdaj, vi ste ravnokar povedali, da se je Državni zbor odločil kaj je zakonito, kaj ne. zgrožena sem nad tem, ampak zanima me nekaj drugega. Prosim za raztolmačenje stališča Zakonodajno-pravne službe, ki je rekla, da je mnenje ZPS podlaga za glasovanje. Kaj se zgodi, če se glasuje v nasprotju z mnenjem ZPS, kjer je jasno povedano, da ta sklep ne vsebuje meril in utemeljitve, ki bi moral. Prej je povedala, da je to podlaga za glasovanje. To pomeni, da moramo slediti ali ne? Poglejte, spoštovana gospa poslanka, predstavnici Zakonodajno-pravne službe sem postavil jasno vprašanje in smo tudi na to vprašanje dobili jasen odgovor.

nekateri v svojih postopkovnih predlogih ste zavajali in tudi vi, spoštovani podpredsednik, zavajate, ko govorite ves čas, da ne morete ne umakniti točke ker rabite soglasje predlagatelja, da ne morete prestaviti točke na drugo sejo, ker rabite soglasje predlagatelja, da ne morete umakniti točke, ker rabite soglasje predlagatelja, niste se pa še izjasnil o tem, o mojem prvem postopkovnem predlogu, zakaj enostavno ne prekinete sejo. Ne gre ne za umik, ne za predstavitev točke na drugo sejo, gre zgolj za to, da se ta današnja seja prekine in dejstvo je, da se o tem niti ni izjasnila Zakonodajno-pravna služba. Ali je možno sejo prekiniti na tej točki in jo nadaljevati nek drugi dan ali ne. Tega jaz ocenjujem, da namenoma niste vprašali Zakonodajno-pravne službe, ker bi bil verjetno odgovor vam neljub. Dejstvo je, da je Ustavno sodišče že odločilo, da na zlorabo pravice mora biti pozoren prav vsak državni organ. To veleva tudi za predsednika Državnega zbora in sedaj vi ste na mestu trenutno na mestu predsednika Državnega zbora in ste dolžni na zlorabo biti pozoren in tudi uporabljati zakon dobronamerno in v skladu z duhom zakona in če Zakonodajno-pravna služba jasno zapiše črno na belem, da sta dva sklepa, o katerih vi želite danes glasovati v neskladju z zakonom, potem ni nič drugega kot, da vi spoštovana koalicija s podporniki očitno Desus in vas, spoštovani podpredsednik, želite sprejeti nezakonito odločitev danes. Moj postopkovni predlog je popolnoma dobronameren in vas prosim, da o njem se jasno izrečete, izrečete na način, da mi poveste, ker poslovniških zavez, da vi sejo danes izpeljete do konca ni, sem vas že prej vprašala, če je kakšna poslovniška dikcija, po katerem morate vi sejo danes končati mi jo citirajte, citirajte iz Poslovnika ne interpretativno, ne po svojih besedah, ampak citiraj te mi jo. Ta določba ne obstaja govori samo o sklicu, ki mora biti izvršen v 15 dneh od zahteve za izredno sejo, to je fakt in zato, spoštovani podpredsednik, je moj postopkovni predlog in hkrati vprašanje, če boste nadaljevali sejo in jo ne boste na tej točki prekinili vas prosim, da mi odgovorite ali je to vaša lastna presoja ali se boste podpisali pod to nezakonito odločanje? Spoštovana gospa poslanka še enkrat bom ponovil. Seja je bila bom rekel uvrščena na 91. izredno sejo na podlagi prvega odstavka 58. člena Poslovnika

je že minilo 8 dni in pademo v praznike, zato tega vašega postopkovnega predloga ne bom upošteval. Brane Golubović, postopkovno. Izvolite. Hvala lepa. Pri tej razširjeni vladni koaliciji… Lahko obrazložim postopkovni pa boste imeli mir pri svojem nezakonitem početju gospod Krivec! Pri tej razširjeni vladni koaliciji, ki jo sestavljajo in to je treba večkrat povedati kdo jo sestavlja: SDS, Nova Slovenija, SMC, DeSUS, SNS, poslanca Narodnosti ste za dosego svojih ciljev tudi kršenja zakonov, Ustave in poslovnika pripravljeni narediti vse. Kršite vse po vrsti. To vidimo sedaj to vidimo v teh dneh tudi v praksi pri sprejemanju PKP-10, kjer je bila kršena Ustava na primer 14. člen Ustave enakost pred zakonom. Kršena je bila delovnopravna zakonodaja oziroma Zakon o sistemu plač v javnemu sektorju in kršen je bil konec koncev Poslovnik in enako delate tudi pri teh dveh sklepih o imenovanju v programski svet in nadzorni svet, kjer kršite

Nedvoumno jih kršite, ker vam je povedala tudi Zakonodajno-pravna služba, ko je rekla, da sklepa niste skladna z Zakonom o RTV. Ta dva sklepa kljub opozorilom, dobronamernim opozorilom opozicije je dal na glasovanje Ivan Hršak, poslanec Desus-u na MVK in tudi vi ste soodgovorni za to nezakonito delovanje v Državnem zboru in zato, ker ne želimo sodelovati sodelovati pri tem pravnem huliganstvu, pri rušenju javne RTV nevladne, ne strankarske, ampak javne RTV bomo v LMŠ oziroma napovedujemo obstrukcijo

Hvala, predsedujoči. Vi neprestano vztrajate pri stališču, da nimate poslovniških možnosti s katerimi bi nelegalne sklepe umaknili iz glasovanja. Potem, spoštovani podpredsednik, mi pa obrazložite kako se je lahko na predhodni seji zgodilo natančno to. Kako je lahko dejanski predsednik Državnega zbora v roke dobil dokument Zakonodajno-pravne službe, ki je bil nenavadno decidiran, da gre za nezakonito kadriranje na vrh nacionalne javne RTV in je v sled ugotovitev v tem mnenju Zakonodajno-pravne službe nezakonita sklepa umaknil iz glasovanja in postopek zaključil, če pa, kot vi pravite, za to ni poslovniške podlage. Poslovniška podlaga seveda je, vi je le ne želite mobilizirat tega. Izogibate se odgovornosti, ki jo nosite kot podpredsednik tega državnega zbora. Če bi res v postopku bilo kaj napak, če bi vaš nadrejeni predsednik Državnega zbora gospod Igor Zorčič storil kaj napak, potem bi vi imeli še kakšno drugačno proaktivno obvezo za delovanje kot je le-to, da na današnji seji pravite, da nimate poslovniške podlage s katero bi nezakonite sklepe umaknili. Ker če je res storil gospod Zorčič nekaj tako zelo nezaslišanega kot je samovoljen lastnoročen poseg v demokratičen postopek, potem je zrel za to, da tudi vi kot podpredsednik Državnega zbora ukrepate, pa da ukrepate kot poslanec, da ukrepate kot državljan najmanj s kakšno ovadbo. Se je to zgodilo? Ne. Zaradi tega, ker je v umiku teh nezakonitih sklepov gospod predsednik Državnega zbora ostal v okviru svojih pristojnosti, ostal je v okviru poslovniških določil, kar pa ni v okviru poslovniških določil je, da vi iz mesta avtoritete, iz pozicije moči, ki ima možnost prižigati in ugašati mikrofon vsem 90., ki sedimo tu notri sedaj želite, da se seja nadaljuje v glasovanje o še enkrat znova in zadnjič poudarjam sklepih, ki so evidentno nezakoniti. Hvala lepa. Gospod poslanec naj vam povem da kar je naredil predsednik jaz se ne spuščam v njegove odločitve. odločitve. Vem pa to, da za današnjo sejo je bila podana zahteva za izredno sejo in to je predsednik na podlagi prvega odstavka 58. člena uvrstil na dnevni red. In predlagam… Še dr. Trčku damo besedo in da se prenehamo obmetavati in da nadaljujemo sejo. Dr. Franc Trček, izvolite. Hvala lepa. Postopkovno moram še dopolniti to, kar kolegi govorijo, ker očitno slabo računajo. Glede na neko konkretno agregatno stanje poslanke, ki se je danes spremenilo, in glede na specifiko glede te tematike predstavnikov narodnih skupnosti smo dejansko 44:44. Pol parlamenta nima možnosti svojih predstavnikov v tozadevno na dva organa postavljati. To je eno dejstvo. Drugo, ne le v politiki so zelo bistveno lapsusi. Lapsus se je zgodil tudi Jožetu Tanku, z vsem njegovim spoštovanjem obvladovanja Poslovnika. On je vam rekel, opraviti nalogo. In moje postopkovno vprašanje, predsedujoči je, da se vprašate ali ste vi učenec Jožeta Tanka ali ste podpredsednik Državnega zbora. Hvala. Spoštovani podpredsednik, v tej državi jaz upam, da imamo Ustavo, da imamo zakone, da imamo Poslovnik. Zmanjkalo nam je pa nekaj kar v bistvu jaz najbolj pogrešam. Političnega dostojanstva, politične kulture, če želite tudi političnega gentlemanstva. V bistvu se v tem državnem zboru v zadnjem obdobju ne upošteva politična realnost in da smo v tem državnem zboru tudi opozicija, ki je mogoče celo

Mene pri tej stvari, ko se zdaj toliko pogovarjamo, zanima samo, ali še velja mnenje Zakonodajno-pravne službe iz 16. 12., kjer je jasno pač povedalo, da Mandatno-volilna komisija, ko je na nek način izglasovala takšen sklep za programski svet RTV, je v skladu z zakonodajo ali ni. Kakor je meni jasno in kakor je na teh dveh papirjih, je jasno povedala, da ni v skladu z zakonodajo o RTV. In če ne bomo lastne zakonodaje, spoštovani, prej je bil lapsus pri vam, spoštovali v tem Državnem zboru, če bo lahko vsak predsednik si poslovnik razlagal na svoj način in zato, ker ve, da ima neko večino za sabo, potem ta država ni na pravi poti. In ker ta država ta moment ni na pravi poti, tudi s tem zakonom oziroma s temi sklepi, ki jih bomo zdajle sprejemali, Socialni demokrati ne moremo sodelovati in napovedujemo obstrukcijo.

proceduralne zahteve, da se javiš k besedi, nimajo direktno veze s sklepi, o katerih bomo glasovali. Mi se zdaj pogovarjamo, ali danes lahko te točke sploh obravnavamo. Med sejo Državnega zbora, tako določa poslovnik, poslovnik tolmači predsedujoči. Med sejo Državnega zbora prejšnjič je predsedujoči, prvi med enakimi, Igor Zorčič tolmačil, da ti 2 točki v skladu z 59. členom ne izpolnjujeta pogojev za obravnavo. Tako kot gospod Polnar na financah tolmači, da neki amandmaji, ki očitno, še sam ugotovi, ne izpolnjujejo pogojev, gredo na glasovanje, tako kot gospa Anja Bah na seji svoje komisije ugotovi, da kljub sklepu kolegija bomo delali čez 22. uro, tolmačijo poslovnik, na to se vedno sklicujejo, tolmači predsedujoči poslovnik, tako je predsednik Državnega zbora tolmačil, da ti 2 točki ne izpolnjujeta pogojev za uvrstitev na sejo. Jaz v tej celi razpravi nisem dobila odgovora, kaj se je vmes spremenilo, da ti 2 točki zdaj nenadoma izpolnjujeta pogoje za uvrstitev na sejo. Predsednik je tolmačil, da ne izpolnjujeta. In drugo vprašanje, kje je vaša pravica, da se vi nad njegovo odločitev postavite, ugotovite, da zadnjič predsednik vaš ugotovi, da ne izpolnjujeta, ugotovite, da zdaj pa izpolnjujeta. Tu je nastala ena, en tak kaos. Pa jaz ne rečem, da ima opozicija vedno prav, sploh ne. Ampak tukaj se gre očitno na neko premoč. In tukaj imamo mi prav, ker za nami stoji predsednik Državnega zbora, ki je to točko zaključil in rekel, da ne izpolnjuje pogojev. Tako da v takih pogojih seveda se ne da delat. V poslanski skupini na veliko veselje tukaj kolegov na levi, ki so mi to že večkrat predlagali, napovedujemo obstrukcijo. Menimo, da se o tej točki glede na odločitev Državnega zbora danes ne bi smelo odločat. Vi boste pa seveda po svoje peljali stvari dalje in odločali… / znak za konec razprave/ tako kot odločate tudi na odborih. Hvala. Ja podpredsednik, glejte to, čemur smo priča danes, je v bistvu samo nek vrhunec tega, kar opazujemo že skoraj 2 leti. Seveda danes nihče v tej razpravi ni omenil bistva, zakaj se tak sklep sprejema na tak način proti mnenju zakonodajne službe, proti določbam zakona in proti temu, kar pravi 43 poslank in poslancev v tem Državnem zboru. Gre za zaključek desanta na javno RTV in za popolno podreditev. Medtem ko v zakonu o javni Radioteleviziji Slovenije zelo jasno piše, da mora ta izražat neko politično pluralnost, svetovno nazorsko pluralnost,

orkestrira, s pomočjo nekaterih drobižkov, ki so še ostali v tem Državnem zboru. Recimo SMC-ja, ki ima razpolovno dobo, ki bi si jo želeli pri radioaktivnih elementih, ki v par dneh pač se zmanjša, kar bi bilo super za okolje, in pomagačev, predvsem bivših poslancev Desusa oziroma karkoli že so, dveh poslancev narodnih skupnosti in Slovenske nacionalne stranke. Zakaj? Zaradi osebnih lastnih koristi. Zaradi tega, ker se je sprejemalo nekatere zakonodaje, ki je omogočila, ne vem, dodatke nekaterim zaposlenim v organih narodnih skupnosti ali pa časopisih, medijih in tako naprej. Zato da se bo morda legaliziralo neko črno gradnjo nekje in zato, da se je sprejelo za dva milijona amandmajev v proračunih za leti 2022 in 2023. To so na žalost ti ključni razlogi, ki na koncu podredijo javni interes temu, da zaradi treh, štirih poslancev v tem Državnem zboru gremo sprejemat nezakonite sklepe. In to je sprevrženo in to je enoumje. Ker vi ste pripravljeni, ampak predvsem vi, tisti, ki podpirate to koalicijo, ki je manjšinska, med drugim, ste pripravljeni narediti vse in degradirati in razgraditi vse institucije v tej državi. Velik del ste jih že, danes je na tapeti še javna RTV, nekaj jih bo verjetno še prišlo do konca mandata, ampak na pogorišču, ki ga bo pustila ta Vlada, boste odgovornost nosili tudi vi. Tako da mi pri tem seveda ne bomo sodelovali, vztrajamo na tem / znak za konec razprave/, da sta ta dva sklepa protizakonita, zato o njih ne bomo glasovali, napovedujem pa odsotnost vseh poslank in poslancev iz poslanske skupine Levica iz te seje Državnega zbora.

enoumje, podrejeno eni sami stranki, pri čemer vsi ostali, pa mislim vsi ostali, tisti, ki še tu sedite zdaj poleg naju s kolego Jurijem, kimate. Takšen način se želi prenesti v prav vse pore družbenega življenja v tej državi. In točno to se s tema dvema sklepoma poskuša narediti tudi na javni RTV. Zakon o RTV je jasen. In po zakonu o RTV bi morale svoje predstavnike v programski svet po tej točki dobiti SDS, LMŠ, SD, SMC in Levica. In seveda to koaliciji ni povšeči. Zato je mirno izločila opozicijske stranke in bo svojega kandidata oziroma kandidatko dobila Nova Slovenija in SNS, in ta mimogrede niti ne plačuje RTV naročnine, tako da mi potem razložite, kako lahko ta kandidat pripomore k dobremu delovanju javne RTV. Kar pa se tiče nadzornega sveta, je pa treba tukaj posebej poudariti, da tu je pa Zakon o RTV še strožji. Ker pravi, da mora odražati. In to razmerje ni med strankami. To razmerje je med koalicijo in opozicijo. In vi kršite oboje. Predsedujoči, vi se seveda izgovarjate na sklic te seje, tudi v prejšnjem tednu je predsednik Državnega zbora podpisal sklic tiste seje, pa vendarle po prejemu mnenja Zakonodajno-pravne službe ugotovil, da sta sklepa protizakonita in zato ni umaknil točke, kot hočete zdaj reinterpretirati, ampak jo je zaključil in sklepov ni dal na glasovanje. In točno to bi naredil tudi danes, če bi bil tukaj prisoten. In točno to bi morali narediti tudi vi, če bi ravnali skladno s poslovnikom / znak za konec Jaz upam, da boste vi, podpredsednik državnega zbora, šli na sodišče zagovarjat ta sklep, ko se bo zadeva na sodišču znašla. Jaz se seveda lahko strinjam, da je obstrukcija nekaj, česar se mora opozicija poslužiti v skrajnih primerih, v skrajni sili.

Hvala lepa. Predlagam, da gremo naprej. Za dopolnilno obrazložitev predloga sklepa dajem besedo predsedniku Mandatno-volilne komisije, Ivanu Hršku. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani podpredsednik. Vodja Zakonodajno-pravne službe, kolegice in kolegi! Mandatno-volilna komisija je na prvem nadaljevanju 37. seje 13. 12. 2021 določila besedilo predloga sklepa o imenovanju petih članov Programskega sveta RTV Slovenija, ki jih imenuje Državni zbor na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija. V skladu z navedeno določbo, 5 članov Programskega sveta RTV Slovenija imenuje Državni zbor na predlog političnih strank, pri čemer mora v največji možni meri upoštevati zastopanost strank v Državnem zboru. 27. januarja 2022 petim članom Programskega sveta RTV Slovenija, imenovanim na predlog političnih strank, poteče štiriletni mandat, zato je Mandatno-volilna komisija na 35. seji 14. 10. 2021 sprejela sklep, da pozove poslanske skupine k posredovanju predlogov kandidatov. Sklep o pozivu poslanskim skupinam, kot upravičenim predlagateljem v tem postopku, je Mandatno-volilna komisija sprejela na podlagi izoblikovane dolgoletne prakse. in ob upoštevanju zakonskega pogoja, ki pri imenovanju določa kriterij zastopanost strank v Državnem zboru. Preko poslanske skupine in njenih poslancev, stranka uresničuje svoje interese v Državnem zboru, zato je ta praksa tudi utemeljena in smiselna. V roku, določenem za predlaganje kandidatov, je Mandatno-volilna komisija prejela 8 predlogov in sicer, od Poslanskih skupin Slovenske demokratske stranke, Liste Marjana Šarca, Socialnih demokratov, Levice, Nove Slovenije – krščanskih demokratov, Stranke modernega centra, Demokratične stranke upokojencev Slovenije in Slovenske nacionalne stranke. Vsi predlogi so bili pravočasni in popolni. Na podlagi izida glasovanja članic in članov Mandatno-volilne komisije o uvrstitvi kandidatov v predlog sklepa, ki ga je Mandatno-volilna komisija predložila v odločanje Državnemu zboru, so v sklep uvrščeni kandidati petih poslanskih skupin, in sicer, Dejan Cesar, kandidat Poslanske skupine Desus, Anuša Gaši, kandidatka Poslanske skupine SMC, Vane Gošnik, kandidat Poslanske skupine SNS, Jožef Verovšek, kandidat Poslanske skupine SDS in dr. Maja Lapornik, kandidatka Poslanske skupine NSi. Mandatno-volilna komisija Državnem zboru predlaga, da na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija in 112. člena Poslovnika Državnega zbora, sprejme sklep o imenovanju petih članov Programskega sveta RTV Slovenija v predlaganem besedilu. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bo predstavila Alenka Jeraj. Izvolite. **ALENKA Hvala za besedo. Lep pozdrav! 17. člen Zakona o RTV Slovenija določa, da pet članov Programskega sveta RTV Slovenija imenuje Državni zbor na predlog političnih strank, pri čemer mora v največji možni meri upoštevati zastopanost strank v Državnem zboru. Na podlagi tega člena, je Mandatno-volilna komisija pozvala Poslanske skupine, ki delujejo v Državnem zboru, da predlagajo kandidatke in kandidate. Skladno s prakso, ki velja od sprejema Zakona o RTV leta 2005, smo poslanske skupine predlagale kandidate. Nato so člani Mandatno-volilne komisije v skladu z dosedanjo prakso določili kandidatno listo, na kateri so predstavniki koalicijskih in opozicijskih strank, kar pomeni, da so stranke zastopane. Popolne zastopanosti ne more biti, ker se voli 5 kandidatov, v Državnem zboru pa je ta trenutek 8 strank in še skupina Nepovezanih poslancev.

V preteklih letih smo imeli celo po dva kandidata iz ene stranke, medtem ko druge niso imele svojega predstavnika, med njimi tudi stranka, ki je dosegla največ glasov na volitvah. Kolegi iz opozicije, ki sedaj obstruirajo, so v celotnem postopku sodelovali. Predlagali so svoje kandidate, glasovali so o kandidatih na Mandatno-volilni komisiji, sodelovali na kolegiju, ki je te točke uvrstil najprej na redno sejo Državnega zbora, glasovali so za dnevni red. Točka, ki izpolnjuje torej postopkovne, torej ki je pripravljena za odločanje in je izpolnjevala vse pogoje za uvrstitev na dnevni red, o tem govori 59. člen se uvrsti na dnevni red, če je torej obravnavana in so izpolnjeni vsi pogoji, določeni s poslovnikom. Na Mandatno-volilni komisiji je bilo izvedeno glasovanje in pripravljen sklep, o katerem odločamo danes. Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič je na prejšnji seji v nasprotju s poslovnikom prekinil sejo na tej točki, zato imamo ta sklep pred seboj danes. V Poslanski skupini SDS bomo predlog sklepa o imenovanju petih članov programskega sveta RTV Slovenija

Zato prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se za člane programskega sveta RTV Slovenije na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija za dobo štirih let imenujejo Dejan Cesar, Anuša Gaši, Vane Gošnik, Jožef Jerovšek in dr. Maja Laprnik. Glasujemo. Navzočih

Prehajamo na obravnavo predloga sklepa o imenovanju petih članov nadzornega sveta RTV Slovenije. Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Za dopolnilno obrazložitev predloga

Mandatno-volilna komisija je na 1. nadaljevanju 37. seje 13. 12. 2021 določila besedilo predloga sklepa o imenovanju petih članov nadzornega sveta RTV Slovenija. V skladu s prvim odstavkom 26. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija imenuje Državni zbor pet članov nadzornega sveta RTV Slovenije, pri čemer mora upoštevati zastopanost političnih strank v Državnem zboru. 27. januarja 2022 petim članom, ki jih je v nadzorni svet RTV Slovenija imenuje Državni zbor, poteče štiriletni mandat, zato je Mandatno-volilna komisija na 35. seji 14. 10. 2021 sprejela sklep, da pozove poslanske skupine k posredovanju predlogov kandidatov. Sklep o pozivu poslanskim skupinam kot upravičenim predlagateljem v tem postopku je Mandatno-volilna komisija sprejela na podlagi izoblikovanje dolgoletne prakse in ob upoštevanju zakonskega pogoja, ki pri imenovanju določa kriterij zastopanosti političnih strank v Državnem zboru. Preko poslanske skupine in njenih poslancev stranka uresničuje svoje interese v Državnem zboru, zato je ta praksa tudi utemeljena in smiselna. V roku, določenem za predlaganje kandidatov, je Mandatno-volilna komisija prejela osem predlogov, in sicer od poslanskih skupin Slovenske demokratske stranke, Liste Marjana Šarca, Socialnih demokratov, Levice, Nove Slovenije – krščanskih demokratov, Stranke modernega centra, Demokratične stranke upokojencev Slovenije in Slovenske nacionalne stranke. Vsi predlogi so bili pravočasni in popolni. Na podlagi izida glasovanja članic in članov Mandatno-volilne komisije o uvrstitvi kandidatov v predlog sklepa, ki ga je Mandatno-volilna komisija predložila v odločanje Državnemu zboru, so v sklep uvrščeni kandidatih petih poslanskih skupin. In sicer Besednjak Valič kandidatka Poslanske skupine SDS, Janez Čadež kandidat Poslanske skupine NSi, mag. Metka Čobec kandidatka Poslanske skupine SMC, mag. Romana Fišer kandidatka Poslanske skupine Desus in Alenka Vodončnik kandidatka Poslanske skupine SNS. Mandatno-volilna komisija Državnemu zboru predlaga, da na podlagi prvega odstavka 26. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija in 112. člena Poslovnika Državnega zbora

pri čemer mora upoštevati zastopanost političnih strank v Državnem zboru. Na podlagi tega člena je Mandatno-volilna komisija pozvala poslanske skupine, da predlagajo kandidatke in kandidate. Skladno s prakso, ki velja smo poslanske skupine kandidate predlagali, nato pa so člani Mandatno-volilne komisije določili kandidatno listo, na kateri so predstavniki koalicijskih in opozicijskih strank. Rada bi še spomnila na nekaj dejstev. Leta 2013 ni bil upoštevan predlog SDS za članico nadzornega sveta RTV. Prebrala vam bom razpravo iz seje Državnega zbora, na kateri smo odločali o članih. In sicer je Maša Kociper takrat dejala citiram: »Namreč gospa Jeraj je pravilno prebrala 26. člen Zakona o RTV Slovenija, ki pravi, da mora biti pri imenovanju pri volitvah v nadzorni svet RTV Slovenija upoštevane politične stranke v Državnem zboru nikjer pa ta člen ne določa, da mora biti sorazmernost upoštevana se pravi, da bi morale biti politične stranke v Državnem zboru sorazmerno zastopane. Če bi bilo to predvideno na ta način zakon verjetno ne bi predvidel volitev za člane nadzornega sveta, kajti če pride do volitev seveda sorazmernosti ni mogoče zagotoviti na enak način kot, če bi jo določal zakon. Po opravljenih volitvah je v nadzornem svetu RTV zastopanih pet političnih strank v Državnem zboru, ampak nacionalna katastrofa in konec sveta je, ker enkrat med temi strankami ni SDS.«, konec citata. Po mnenju Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora in strokovnjakov za medije in medijsko pravo je zastopanost političnih strank zgolj napotilo pri imenovanju nadzornika RTV Slovenija. Zakon ne navaja katere stranke morajo v svetu imeti svoje predstavnike in ne določa, da je imenovanje članov nadzorni svet pravica posamezne politične stranke. Ker smo takrat ocenili, da največja stranka nima predstavnikov v nadzornem svetu RTV, da je kršen zakon smo vložili tožbo in Upravno sodišče je 30. 1. 2014 odločilo, iz nobene od določb Zakona o RTV ne izhaja, da bi bilo imenovanje v nadzorni svet RTV Slovenija posameznikova pravica članstvo v nadzornem svetu pa izvrševanje te pravice. Prav tako iz določb ne izhaja, da bi bila pravica imenovanje svojega člana v nadzorni svet s strani posamezne politične stranke v okviru kvote petih članov Državnega zbora. Stranke kul so leta 2019, ko je zaradi izvolitve za župana Kranja odstopil Matjaž Rakovec, ki je zastopal SD protestno pa še Aleksander Igličar SMC, ker programski svet ni odstavil generalnega direktorja Igorja Kadunca za nadzornika izvolila Boruta Žagarja iz LMŠ in Danila Tomšiča iz SD. V SDS smo tako ostali brez članov v nadzornem svetu, čeprav nas je na volitvah volilo več ljudi kot SD in LMŠ skupaj. Predstavnika nismo imeli že od vlade Mira Cerarja, ko je leva večina namesto kandidata SDS v nadzorni svet RTV Slovenija izvolila predstavnika manjše NSi. V vseh teh letih se je izpostavila praksa, po kateri delamo tudi sedaj in v kolikor katera od poslanskih skupin menim, da kaj ni v skladu z zakonom lahko ravna tako kot smo mi vloži tožbo in bo sodišče povedalo kdo ima prav.

Besednjak Valič, Janez Čadež, mag. Metka Čobec, mag. Romana Fišer in Alenka Vodončnik. /

kvalitetno kandidatko, saj je prejela 13 glasov, to je gospa Alenka Vodončnik. Tudi tisti so očitno prepoznali dobro kandidatko, ko so danes zapustili glasovanje, tako da se tudi njim zahvaljujem in tudi ostalim, ki ste jo predlagali. Tako da, hvala lepa in bomo glasovali za.

Hvala